Spoštovani kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam 36. izredno sejo Državnega zbora, ki sem jo sklicala na podlagi prvega odstavka 58. člena in drugega odstavka 60. člena Poslovnika. Obvestili o odsotnih poslankah in poslancih seje ter o vabljeni na sejo sta objavljeni na e-klopi. Vse prisotne vas lepo pozdravljam! Prehajamo na **določitev dnevnega reda** 36. izredne seje Državnega zbora, katerega predlog ste prejeli v torek, 9. maja s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika. Predlogov za širitev dnevnega reda seje nisem prejela in zato Državnemu zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red kot ste ga prejeli s sklicem. Prosim vas, da preverite delovanje svojih glasovalnih naprav in glasujemo o dnevnem redu. Glasujemo.

V zvezi s tem predlogom je skupina poslank in poslancev, s prvopodpisanim mag. Borutom Sajovicem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo in za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade. Gospa Čadonič Špelič, menda imate vklopljen mikrofon, vas prosim, da se izklopite. Hvala lepa. Torej za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade, mag. Dejanu Židanu, državnemu sekretarju na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport. Izvolite. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, gospa predsednica, ostali prisotni, lepo pozdravljeni! Pred vami je samo sprememba Zakona o spodbujanju investicij na eni točki. Namreč zadnja 3 leta v Sloveniji velja interventni zakon, ki na na triletno obdobje uvaja sistem kontrole tujih investicij in to obdobje se končuje konec tega polletja. V tem obdobju je preko tega zakona bil uveden in bil opravljen predhodni postopek za približno 300 investicij in v tem obdobju se je tudi razvila neka nova praksa na ravni Evropske unije, ne samo v Sloveniji. Namreč Evropska unija vedno strožje gleda na tuje investicije z namenom, da ne pride do ogrožanja javnega reda na področju strateške infrastrukture, strateških tehnologij, dostopa do strateških surovin, na področju zaupnih informacij in pri nekaterih evropskih projektih, kakor je recimo projekt Obzorje. Zato tudi s tem zakonom uvajamo stalni mehanizem spremljanja in kontrole, ki je usklajen z ostalimi mehanizmi znotraj Evropske unije. Ta mehanizem temelji na tem, da tudi, kakor predhodni zakon upošteva obdobje retroaktivnosti, ki je v tem zakonu 2 plus 2 leti, kakor so najstrožja obdobja drugod po Evropi. Zelo jasno tudi definira, kakor ostale države partnerice Evropske unije, kaj so to tuje investicije. Gre za investicije iz tretjih držav, vendar ne samo za investicije iz tretjih držav. Tudi kadar gre za investicije držav iz Evropske unije, kjer pa je tuje lastništvo, torej lastništvo iz tretjih držav, je potrebno preveriti ali ne gre za ogrožanje kritične infrastrukture, tehnologije, dosegljivosti strateških surovin in zaupnih informacij. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, predlagam vam, prosim vas, da to spremembo zakona podprete. To je proces, ki ga v tem trenutku izvajamo v vseh 27. evropskih državah. Hvala vam. Najlepša hvala. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, v njenem imenu kolega Andrej Kosi. Izvolite. Hvala, spoštovana predsednica za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim! Po upočasnitvi neposrednih tujih naložb v letu 2020 zaradi pandemije Covid-19 so se v letu 2021 neposredne tuje naložbe v Evropski uniji povečale. Neposredne tuje naložbe imajo velik pomen tudi za slovensko gospodarstvo. Te prinašajo številne koristi, kot so gospodarska stabilnost, ustvarjanje novih delovnih mest, prenos znanja in tehnologije, večji davčni prihodki in tako dalje. Neposredne tuje naložbe v Sloveniji so v leto 2021 znašale 34 % bruto domačega proizvoda in so tako nižje od povprečja Evropske unije. Evropska unija je glede na trende gibanj tujih naložb večkrat izrazila stališče, da odprtost ni brezpogojna. Zaskrbljujoče je prevzemanje evropskih podjetij s strani vlagateljev iz tretjih držav. To ima lahko negativne posledice na kritično infrastrukturo, kritične tehnologije, zanesljivost oskrbe s kritičnimi viri in dostop do občutljivih informacij. Tako želi Evropska unija vzpostaviti mehanizem za pregled tujih naložb in zaščititi strateške interese Evropske unije ter preprečiti odvisnost Evropske unije od tretjih držav. V praksi to pomeni, da želi Evropska unija preprečiti večje tuje naložbe, ki bi vplivale na nemoteno delovanje in oskrbo Evropske unije, torej, zdravstveno varstvo, javni interes, epidemija in tako dalje, ter od držav članic zahteva, da pri tujih naložbah upoštevajo tudi vpliv na EU kot celoto in ne zgolj vpliv tujih naložb na države članice. Mehanizem za pregled neposrednih tujih naložb je bil v slovenski pravni red vpeljan z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije Covid-19. Na podlagi zakona je mehanizem začel veljati 31. maja 2020 in se uporablja do 30. junija 2023. Po tem datumu, če ne bo predlog zakona sprejet, mehanizem ne bo več veljal. S predlogom zakona pa se mehanizem trajno uvršča v slovenski pravni red. S predlogom zakona se predlaga sprememba opredelitve tujega vlagatelja, sprememba izraza neposredna tuja naložba, sprememba glede vstopnega praga, sprememba izraza pravni posel in sprememba zahtevanih podatkov. Bistvena sprememba glede na trenutno ureditev je podrobnejša ureditev mehanizma in postopka pregleda neposrednih tujih naložb ter komisije za priglasitev. V Slovenski demokratski stranki predlogu spremembe zakona ne nasprotujemo in bomo v nadaljevanju postopka sprejema konstruktivno sodelovali s podajo predlogov in morebitnih amandmajev. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Nova Slovenija - krščanski demokrati, v njenem imenu kolega Jožef Horvat. Izvolite. **JOŽEF HORVAT (PS NSi):** Hvala lepa za besedo. Spoštovane kolegice in kolegi! Spoštovani gospod državni sekretar! V Novi Sloveniji se zavedamo, da je trenutno eden večjih izzivov slovenskega gospodarstva skoncentriran na vprašanje produktivnosti. Slovenija kljub številnim dobrim rezultatom pri drugih kazalnikih pri vprašanju produktivnosti že dolgo za približno eno petino zaostaja za povprečjem Evropske unije. Spomnimo se zelo jasno artikuliranega cilja, ki ga je izpostavil dr. Golob še pred volitvami, da bo potrebno dodano vrednost na zaposlenega dvigniti na 100 tisoč evrov, če se prav spomnim. Cilj je dober. Časovnice za to nimamo, dejanja pa pričakujemo. Višjega standarda, višjih plač ter razvitosti na ravni držav, kot sta recimo sosednja Avstrija ali pa Nemčija, ne bo mogoče doseči drugače kot s povečanjem produktivnosti. Za to pa bo treba ustvariti okolje, poslovno okolje, v katerem bo lahko gospodarstvo ustvarjalo večjo dodano vrednost. Tukaj govorim predvsem in mislim predvsem na predvidljivo davčno okolje.

povečanje vlaganja državnega sektorja v raziskave in razvoj, vključevanje slovenskih raziskovalcev iz tujine v slovenske raziskovalne skupine, celovit sistem odkrivanja in razvoja nacionalnih talentov, vlaganja v širokopasovno infrastrukturo, spodbujanje investicij v zagonska podjetja, predstavništvo slovenskega gospodarstva v Silicijevi dolini - no, ta ideja je že s strani te Vlade doživela žalostni konec, torej, pogreb. Ne glede na pozitivne učinke tujih neposrednih naložb je Evropska unija oziroma Evropska komisija že v letu 2017 izrazila zaskrbljenost glede dejstva, da tuji vlagatelji, zlasti podjetja v državni lasti iz tretjih držav iz strateških razlogov prevzemajo evropska podjetja s ključnimi tehnologijami, kar ima lahko negativne posledice na kritično infrastrukturo, kritične tehnologije, zanesljivost oskrbe s kritičnimi viri, surovinami in dostop do občutljivih informacij. Zaradi tega je bila v letu 2019 na ravni Evropske unije sprejeta Uredba o vzpostavitvi okvira za pregled neposrednih tujih naložb v Evropski uniji iz razlogov varnosti in javnega reda. Cilji predloga zakona, ki ga obravnavamo, po naši oceni sledijo ciljem Evropske uredbe o vzpostavitvi okvira za pregled neposrednih tujih naložb v Evropski uniji, za zaščito strateškega interesa Evropske unije v zvezi s tujimi naložbami in za zaščito javnega reda in varnosti v državah članicah. Gre za mehanizem, ki ga je na podlagi Uredbe o vzpostavitvi okvira za pregled neposrednih tujih naložb v EU iz razlogov varnosti in javnega reda vzpostavila že prejšnja koalicija, v kateri smo sodelovali. Novi Sloveniji podpiramo odprtost Slovenije za investicije, ne glede na to od kje prihaja investitor. Teh si želimo čim več. Naloga države je, da vzpostavi okolje, ki bo spodbujalo investicije, vendar pa ob tem ne smemo pozabiti na varnost. Posebej v vedno bolj zahtevnih okoliščinah, v katerih smo se znašli je naloga države tudi ta, da varnost zagotavlja. Če bi določena investicija iz tretjih držav lahko prinesla veliko tveganje za varnost ljudi, potrebujemo mehanizme, s katerimi lahko ta tveganja preprečimo ali vsaj zmanjšamo. Prenos ureditve iz interventnega covid zakona iz leta 2020 v krovni Zakon o spodbujanju investicij je nujen. Zaradi zagotavljanja notranjega trga EU razumemo tudi predlog, da bi mehanizem po novem veljal zgolj za investicije iz tretjih držav. Po drugi strani pa se za večjo transparentnost upošteva tudi zgolj posredna povezava med tujim vlagateljem in slovensko gospodarsko družbo. Poslanska skupina Nove Slovenije bo predlog zakona podprla. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Socialnih demokratov, v njenem imenu mag. Bojana Muršič. Izvolite. Hvala lepa predsednica za besedo. Spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi! Predlagana novela krovnega Zakona o spodbujanju investicij sledi letu 2019 sprejeti uredbi, ki države članice zavezuje, da vzpostavijo nacionalne registre tujih investicij, ki bodo omogočali priglasitev in pregled nad investicijami, ki so jih v Evropski uniji izvedle fizične ali pravne osebe iz tretjih držav. Rešitve, ki jih zahteva evropska uredba so bile v slovenske predpise že prenesene z enim izmed tako imenovanih PKP, katerega veljavnost pa letošnjega 30. junija poteče in s tem se je znova pokazalo, da sistemskih rešitev ni primerno prenašati z vključevanjem v večje pakete, ki imajo povrhu vsega še omenjen omejen rok trajanja.

uveljaviti seveda se mora do 30. junija, moramo posebej pohvaliti predlagatelja, da ni predlagal nujnega ali celo skrajšanega postopka. Poslovnik Državnega zbora namreč omogoča, da se zakoni obravnavajo učinkovito in pregledno tudi po rednem postopku. Splošno razpravo opravljeno na tej seji pa bo seveda mogoče, da bo v tem in v naslednjem mesecu opravljena obravnava z vso potrebno skrbnostjo, brez površnosti, ki jo pogosto spremljajo tudi nujne postopke. Z ustrezno obravnavo in pravočasnim sprejemom zakona po rednem postopku pa bomo zagotovili, da bo sistem pregleda nad neposrednimi tujimi investicijami ostal v veljavi, pravna praznina pa ne bo nastala. Vzpostavljeni mehanizem pa bo omogočal ohranitev pregleda, nadzora in možnost ukrepanja v primeru tveganih investicij, ki bi lahko pomenile grožnjo za nacionalno varnost. Predlagane rešitve kot tudi izbrani postopek obravnave Socialni demokrati podpiramo, zato bomo v Poslanski skupini Socialnih demokratov podprli predlog sklepa, da je zakonsko besedilo primerno za nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa.

Zakon o spodbujanju tujih investicij v redno zakonodajo, ko deficira prakso preverjanja tujega kapitala, ki bi lahko predstavljal problem za strateške tehnologije, strateške surovine, tudi za infrastrukturo zdravstvenega varstva, za področja, skratka, ki jih lahko opredelimo kot javni javni interes. Kot tak ga v Levici seveda vidimo pozitivno, vidimo ga tudi kot priznanje, da tržna ureditev družbe zelo očitno ne deluje. Kot je zapisano v predloženem zakonu, dokument vzpostavlja mehanizem sodelovanja, znotraj katerega lahko države članice in Evropska komisija izmenjujejo informacije in izražajo pomisleke v zvezi s posameznimi naložbami. Evropski komisiji omogoča, da izdaja mnenje v primerih, kadar naložba ogroža varnost ali javni red več držav članic ali kadar bi naložba lahko ogrozila projekt ali program, ki je v interesu celotne Evropske unije. Določa roke za sodelovanje med Evropsko komisijo in državami članicami ter med državami članicami samimi, pri čemerse upoštevajo nediskriminacija in stroge zahteve glede zaupnosti, določa nekatere temeljne zahteve za države članice, ki ohranjajo ali sprejemajo mehanizem pregleda na državni ravni zaradi varnosti ali javnega reda ter spodbuja mednarodno sodelovanje pri pregledu naložb, vključno z menjavo izkušenj, dobrih praks in informacij o vprašanjih skupnega interesa. Ta ureditev ni omejena zgolj na Slovenijo, ampak je ureditev, ki pronica med države članice na ravni celotne Evropske unije, zato sam predlog zakona nadaljuje z naslednjim. Države članice lahko v skladu z uredbo o pregledu neposrednih tujih naložb sprejmejo ukrepe, s katerimi tujemu vlagatelju preprečijo, da bi prevzel podjetje ali nadzor nad njimi, če bi tak prevzem podjetja ali nadzora nad njim ogrozil varnost ali javni red zadevne države članic. Pri ugotavljanju, ali bodo neposredne tuje naložbe verjetno vplivale na varnost ali javni red, lahko države članice in Evropska komisija upoštevajo vse ustrezne dejavnike, vključno z učinki na kritično infrastrukturo, tehnologije, tudi ključne omogočitvene tehnologije in vire, ki so bistveni zavarnost ali ohranjanje javnega reda, katerih motnja, nedelovanje, izguba ali uničenje bi imeli pomemben učinek v državi članici ali v Evropski uniji. Izpostavil sem dva navedka iz predloženega opisa zakona, kot je prišel v zakonodajni postopek, s tem bi se pa vrnil na stališče, ki sem ga izpostavil že takoj na začetku, da je taka zakonska kodifikacija ne zgolj v Republiki Sloveniji, ampak na ravni celotne Unije svojevrstno priznanje, da trg ne deluje, da družba in gospodarstvo, ki je osnovano na nekontroliranih tržnih mehanizmih, zelo lahko predstavlja problem tako na področju tehnološke varnosti, na področju strateških surovin in da tudi na področju zdravstvenega varstva in drugih oblik javnega interesa. Zakaj se mi zdi to tako zelo pomembno izpostaviti, pa je, ker pri nas v polju javne debate tudi v Državnem zboru še kar obravnavamo tuje investitorje kot angelska bitja, kot odrešenike, ki prihajajo z vrečami denarja v našo državo zgolj iz globočine dobrot svojega srca, pa temu seveda ni tako. **5. TRAK: (SC) – Zapeti v tržno tekmovanje z drugimi skupki kapitala pa, zato skoraj po nujnosti kapitalističnega ustroja povzročajo socialne stiske, ogrožajo javni interes, onesnažujejo okolje in tako naprej. Tuje investicije in tuji investitorji, skratka niso nekaj, pri čemer bi morala celotna država poklekniti in jih častiti kot odrešitelje, bogove s kovčki denarja, ampak zgolj ena izmed oblik kako lahko mi kot družba organiziramo svoje življenje in to problematična oblika organizacije gospodarske proizvodnje. Naj spomnim le, kaj se je dogajalo z Magno Steyr. Cel cirkus, prihaja Magna, žrtvovati moramo kmetijska zemljišča, država naj jim nameni še dodatne subvencije, nekaj let kasneje tuji investitor zapre vrata, pobere šile in kopita, državi gostiteljici, Republiki Sloveniji, pa pusti uničena kmetijska zemljišča, zabetonirane površine in socialne stiske in minus v državnem proračunu iz naslova subvencij. Ja, hvala lepa za tovrstne neposredne tuje naložbe, hvala lepa za te investitorje iz tujine in davčnih oaz, ki naj bi nas odrešili našega razvojnega zaostanka. Kolegice in kolegi, mislim, da je iz vseh navedenih primerov in načina delovanja gospodarstva ukrojenega po maniri trga, jasno razvidno, da nas tuji investitorji iz tega razvojnega zaostanka ne bodo potegnili prav tako na zasebni kapital in njegovo logiko neprestane akumulacije in ustvarjanja dobičkov ne moremo računati pri gradnji zelenega preboja in pri zeleni transformaciji družbe. Tržno tekmovanje proizvaja uničevanje, bogatenje peščice in socialne stiske delavstva. In seveda mora s tovrstnimi zakoni, kot ga danes obravnavamo država poseči, da strateški interes, javni interes pred parcialnimi interesi tega ali onega skupka kapitala zavaruje. Organizacija gospodarstva v razvojno zaostalih državah med katere sodi tudi Slovenija umeščena na rob Evropske unije po svoji razvitosti. Nadalje. Spodbuja procese, ki vodijo v poglabljanje te nerazvitosti, ker pri nas vzpostavlja gospodarske procese, ne take, ki bi ciljali na visoko dodano vrednost, ne take, ki bi ciljali na našo gospodarsko suverenost, ampak se v osnovi pri nas odpirajo podizvajalski obrati, ki naj hranijo s polizdelki konglomerate v nekih tujih jedrnih državah kapitalističnega centra. Običajno to specifično za Slovenijo pomeni nemške korporacije, zlasti s področja izdelovanja avtomobilov. Če želimo izpeljati razvojni preboj, če želimo naše gospodarstvo ozeleniti, potem potrebujemo alternativo prostotržni ureditvi. Socialisti to alternativo zelo jasno in zelo naglas ponujamo. Država mora vzpostaviti sklenjene proizvodne verige od vhodne surovine do končnega izdelka in s temi končnimi izdelki zavarovati svoj položaj na globalnem trgu. Potrebujemo suvereno gospodarstvo namesto nekontroliranega, nekoordiniranega odpiranja nekih podizvajalskih obratov, ki nas vodijo vodijo v podrazvitost na način, da medsebojno komunicirajo zgolj preko kapitalistične metropole, multiplikacijskih učinkov na domače gospodarstvo pa ne proizvajamo. Ta država, pa še kakšna druga država v Evropski uniji potrebuje skratka aktivno industrijsko politiko, ker smo v 21. stoletju brez prizivno soočeni z grožnjo podnebnega zloma, pa mora biti ta industrijska politika ne zgolj politika za gospodarsko suverenost, ampak tudi zelena gospodarska politika. »Green new deal«, kot se je svoj čas govorilo na ravni celotne Evropske unije. Če gremo še naprej, še globlje pobrskamo po uspešnosti posameznih oblik gospodarjenja,

učinkovita oblika gospodarjenja. Veliko bolj robustni in veliko bolj prijazni javnemu interesu so gospodarski procesi proizvodnje storitev in blaga, ki počivajo v rokah delavskega razreda. Podjetja, s katerimi upravljajo zaposleni, včasih tudi v obliki delavskih zadrug. To je pa tista alternativa ekonomske demokracije, ki mora prečiti tako, od spodaj navzgor, ki mora prečiti tako industrijsko politiko in zeleno preobrazbo gospodarstva od zgoraj navzdol. Kombiniramo to v, kot rečeno, sklenjene proizvodne verige, v grozde, ki proizvajajo končne izdelke in niso odvisni od naročnikov, v Nemčiji, recimo, pa se lahko nadejamo, da bomo čez kakšno desetletje živeli svobodneje, živeli bolje, tako na ravni skupnosti celotne države kot tudi na ravni demokracije in delovnih procesov znotraj posameznih podjetij. Hvala lepa. Hvala lepa. In zdaj še Poslanska skupina Svoboda, v njenem imenu kolega Tine Novak. Izvolite. **TINE lepa za besedo predsednica. Pozdravljeni kolegice in kolegi! Pozdravljen državni sekretar!

Enako velja za neposredne naložbe tujih vlagateljev, ki ustvarjajo stabilne in dolgotrajne povezave med gospodarstvi in so ključni element mednarodne gospodarske integracije. Vsaka država želi za učinkovito privabljanje tujih naložb ustvariti kar se da konkurenčne pogoje in privlačno poslovno okolje. Dolgo je bila osredotočenost v zvezi s tujimi investitorji usmerjena predvsem na ta vidik, vendar so zadnja leta prinesla okrepljeno zavedanje dejstva, da mora biti državni interes nadrejen vsem drugim in da morajo biti tudi zakonska orodja oblikovana tako, da je mogoče zavarovati strateške vrednosti države in ščititi kritično infrastrukturo, vire, storitve, tehnologijo, ki so lahko ključnega pomena za varnost ali javni red države ali celo več držav. Posebej izrazito so takšno zavedanje poudarila dogajanja ob gospodarskih pretresih v zadnjih letih. S pandemijo covida so se denimo izpostavila morebitna tveganja, povezana z vstopom tujih vlagateljev, strukture strateških industrij s področja zdravstva. Na ravni Evropske unije je to privedlo do spremembe uredb, s katero se je vzpostavil okvir za celovito obravnavo tovrstnih tveganj. Prav na podlagi te uredbe je bil poseben mehanizem za spremljanje in nadzor nad neposrednimi tujimi naložbami uveden tudi pri nas. S predlogom zakona, ki ga obravnavamo danes, se bo ukrep trajno uredil v matičnem zakonu. Poleg podaljšanja samega ukrepa zakon prinaša tudi nekatere njegove prilagoditve in nadgradnje, pri čemer so upoštevane izkušnje ob uporabi obstoječega mehanizma. Ob tem predlog uvaja tudi nekaj večjih vsebinskih sprememb. Kot najpomembnejšo v Poslanski skupini Svoboda ocenjujemo natančnejšo opredelitev pogojev za izvedbo posamezne neposredne tuje naložbe. Ministrstvo lahko namreč v okviru postopka presojanja posamezne naložbe slednjo odobri, omejeno odobri z določitvijo določenih pogojev za izvedbo naložbe ali prepove. Pri pogojni odobritvi iz zakonskih določb zdaj nedvomno izhaja, katere dodatne zaveze in obveznosti lahko ministrstvo naloži vlagatelju v imenu omilitve ali odprave vpliva na javni red in varnost Republike Slovenije. Druga pomembnejša sprememba, ki jo izpostavljam pa je nastala pri sami definiciji neposredne tuje naložbe. Pri slednji še naprej velja, da za takšno naložbo šteje pridobitev najmanj 10 % udeležbe v kapitalu ali glasovalnih pravicah. (Nadaljevanje): da se ta pridobitev lahko zgodi neposredno, posredno ali neposredno. Na ta način se prepreči izogibanje mehanizma na način, da se transakcije skrijejo z neposrednim pridobiteljem iz Evropske unije, posredni pa lahko izvira iz tretje države. V Poslanski skupini Svoboda si z vizijo in zanosom prizadevamo, da bi Slovenija privabila čim več tujih vlagateljev, ki bi prepoznali priložnost za rast, tako za svojo rast kot tudi rast svojih matičnih podjetij. Seveda pa želimo, da so te naložbe osredotočene na trajnost in odgovornost, a kljub temu ne smemo zanemariti dejstva, da mora biti odprtost do tujih naložb skrbno uravnotežena. Iz tega razloga izražamo svojo podporo trajni uzakonitvi mehanizma, ki v državi omogoča nadzor nad tujimi naložbami na ključnih področjih, kjer bi lahko motnje ali izgube povzročile resne negativne posledice. Predlog sklepa zakona bomo soglasno podprli v Poslanski skupini Gibanja Svoboda, saj verjamemo, da je pravi korak naprej. Hvala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin in sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona. Vlada je želela besedo, tako da dajem najprej besedo državnemu sekretarju, izvolite. Hvala, gospa predsednica. Dovolite za izraženo podporo. Veselimo se nadaljnje obravnave, predvsem pa spoštovane poslanke, poslanci, gospa predsednica, iskrena hvala, ker ste dovolili, da se današnji

Predsednica, poslanke in poslanci, predstavniki Vlade, dober dan. Pri tej noveli Zakona o spodbujanju investicij gre bolj ali manj za birokratske predpise, za to kako se določene izraze na novo opredeli, ampak kljub vsemu je pa ta današnja obravnava lepa priložnost, da se morda nekoliko bolj odprto in pa tudi direktno pogovorimo o vlogi investicij v naši družbi, če hočete, v naši državi. Trdim, da so investicije gonilo razvoja in da brez investicij praktično ni nekega resnega napredka, pa naj si bodo to domače ali pa tuje, vsaka investicija pomeni neko novost, pomeni neko novo infrastrukturo in nek napredek. Da pa seveda lahko delaš različne investicije, je pa zdaj ena stvar, ki je za Sloven…, torej za levi del tega parlamenta, bogokletno, pa bom vseeno izrekel, dobiček je ključen, da lahko delaš investicije. Dobiček je gonilo investicij in vsako zdravo in resno podjetje potrebuje dobiček za to, da lahko investira. Ker če, razložimo zelo preprosto, če podjetje da najprej vse stvari za plače, za to, da stvar obratuje, če nima dobička, potem seveda ne more vlagati. Če ne more vlagati, bo v razvoju za ostalo in slej ko prej bodo njihovi proizvodi manj manj zanimivi, dodana vrednost manjša in to seveda pelje v propad. Zato bi si jaz želel, da bi tudi v tem parlamentu osvojili, da dobiček ni nekaj bogokletnega, ampak nekaj, kar je v gospodarstvu nujno za to, da lahko stvari premikamo naprej. In jasno je, da vsako uspešno podjetje mora imeti zadovoljne delavce, mora biti družbeno odgovorno in spoštovati okoljske standarde. Če imamo tovrstno podjetje, potem je seveda zelo, zelo zaželeno v Sloveniji. Če pa pogledamo, kakšne so pa poslovne možnosti in poslovno okolje v katerem delujejo podjetja, pa ta niso najbolj spodbudna. Pa če se najprej dotaknem obdavčitev plač, pa malo pogledam na sever, pa malo pogledam na jug, skratka v nekem našem rajonu kjer mi delujemo in s katerimi državami tudi tekmujemo. Recimo, če v Sloveniji želiš dati delavcu neto plačo tisoč evrov, te bo to v Sloveniji stalo tisoč 700 evrov, na primer v Avstriji in pa v Nemčiji zaradi drugačne obdavčitve in dohodnine pa tisoč 500 evrov.

v Sloveniji, bo to delodajalce stalo okrog 6 tisoč evrov, v Srbiji pa okrog 4 tisoč 800 evrov, to razlika je tisoč 200 evrov, ampak lahko naštevamo in računamo še naprej, dejstvo pod črto je, da so slovenske plače preveč obremenjene. Druga točka, ki je pri poslovnem okolju pomembna, je pa birokracija, administracija, kako se odziva in ko poslušaš na srečanjih start upov, da za ustanovitev podjetja hočejo od nekoga, da iz New Yorka prileti v Slovenijo zato, da odpre račun in odpre podjetje, je resnično nerazumljivo ob vsej tej digitalizaciji, ki jo imamo in je jasno, da se tovrstna start up podjetja odpirajo v Londonu ali pa v Talinu, Estoniji in podobno. Preprosta stvar, ki bi jo lahko zelo hitro rešili. In potem pridemo še do tretje stvari, ki so potrebne za investicije, torej, če sem rekel / znak za pa boljši birokratski postopki, potem so pa še tukaj inovacije in razvoj in nekdo je rekel, ne, v Sloveniji ne delamo premalo, je pa tisto, kar naredimo, ima premajhno dodano vrednost in ponovno pridemo nazaj, da so pa za to spet ključne investicije

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije Covid-19, ki ureja trenutno področje spodbujanja investicij, preneha veljati konec naslednjega meseca, meseca, zato je ta predlagana novela Zakona o spodbujanju investicij potreben, nujen zakon, ki bo zagotovil nadaljevanje tega mehanizma. Večkrat se v tem Državnem zboru pogovarjamo o pogojih za uspešno gospodarjenje. Eno izmed tistih, ki so vedno na prvem mestu je to neko predvidljivo poslovno okolje, Če kaj, potem sta prav pravna predvidljivost in pa predvsem kontinuirano, kontinuirano delovanje nekega poslovnega okolja za tuje investitorje izrednega pomena, da pa ob tem seveda ne omenim tudi vse bonifikacije(?), ki gredo tudi s strani tujih naložb za državo. Sprejetje tega zakona in posredno mehanizma, ki bo omogočal transparenten pregled, nadzor in nenazadnje tudi možnost ukrepanja v primeru tveganih investicij, je tudi za državo izredno pomemben. Vse več se namreč srečujemo s primeri, ko podjetja v državni lasti iz strateških razlogov prevzemajo podjetja s ključnimi tehnologijami, katerih imajo za posledice lahko veliko škodo, tako na zanesljivost oskrbe s strateškimi surovinami; to lahko vidimo, kaj se danes dogaja v Afriki, kjer prevladujejo boj za nadzor teh strateških surovin in nenazadnje pa tudi do nakupa kritične infrastrukture in vsega ostalega, kar bi v končni fazi lahko imelo za posledico tudi ogrožanje nacionalne varnosti. Skratka, gre za pomemben zakon, pozdravljam tudi namero predlagatelja, da gremo kljub kratkem roku v te redne postopke in seveda bom zakon podprl.

Tekom razprave bi še rad enkrat poudaril, da so investicije res ključnega pomena za gospodarski razvoj naše države. Neposredne naložbe tujih vlagateljev namreč prinašajo stabilne in dolgoročne povezave med gospodarstvi ter prispevajo k mednarodni gospodarski integraciji. Države si prizadevajo ustvariti konkurenčne pogoje in privlačno poslovno okolje, da bi privabile čim več tujih vlagateljev. Vendar pa se zavedamo, da mora biti državni interes nadrejen vsem drugim. Zakonska orodja morajo biti oblikovana tako, da ščitijo strateške vrednosti države, kritično infrastrukturo, vire, storitve in tehnologijo, ki so ključnega pomena za varnost ali javni red države. Dogodki zadnjih let, kot je pandemija covid-12 so še namreč dodatno poudarili pomen takšnega zavedanja. Na ravni Evropske unije je bil sprejet okvir za celovito obravnavo tveganj povezanih z neposrednimi tujimi naložbami. Predlagan zakon, ki ga obravnavamo danes, temelji na tem okvirju in trajno ureja mehanizem za sprejemanje in nadzor nad neposrednimi tujimi naložbami. Kot rečeno, zakon bo urejen trajno ter prinaša marsikatero nadgradnjo in ključno posodobitev. Želimo si, da bi Slovenija privabila čim več tujih vlagateljev, ki bi prepoznali priložnost za rast. Obenem Obenem pa si želim, da so te naložbe osredotočene na trajnost in odgovornost. Do tujih naložb pa seveda ne moremo biti apriorno odprti, ampak jih moramo skrbno tehtati. Tako sem tudi prepričan, da s predlaganim zakonom dobivamo nek razumen, dosleden, celovit inštrument, ki bo preprečeval kakršnekoli zlorabe in bo v duhu današnjega časa in v evropskem duhu, zakon bom z veseljem podprl. Hvala. Hvala lepa. Prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobi besedo še predstavnik Vlade. Ne želite. Hvala lepa. Vsi prijavljeni razpravljavci, ki ste to želeli ste dobili besedo in ker čas določen za razpravo še ni potekel, sprašujem ali želi kdo na podlagi 71. člena Poslovnika še razpravljati. Torej ni interesa, zaključujem splošno razpravo in prehajamo na glasovanje. Prosim vas še enkrat, da preverite delovanje svojih glasovalnih naprav. In sedaj odločamo o naslednjem predlogu sklepa: sklepa: »Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij je primeren za nadaljnjo obravnavo.« Glasujemo.

Predlog priporočila je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec. Za dopolnilno obrazložitev predloga priporočila dajem besedo predstavniku predlagatelja, kolegu Tomažu Liscu. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovana predsednica. Spoštovani državni sekretar s sodelavcem, kolegi in kolegice, vsem skupaj lep pozdrav. Kmeta in njegovo delo marsikdo jemlje kot nekaj samoumevnega, a predvsem v času korona epidemije in pa v času vojne v Ukrajini smo lahko videli in še vidimo, da hrana ni proizvod, ki je vedno dosegljiv, torej da gre za strateško surovino. Predvsem pa smo tudi v Sloveniji videli, kako pomembno je kmetijstvo kot panoga, ne samo za kmetijstvo, lahko ugotovimo tudi, da je slovenski kmet poleg pridelave hrane najbolj pomemben oblikovalec podobne slovenske krajine. Dovolite za začetek nekaj statistike, ki pa je slaba. Po podatkih se je v Sloveniji s kmetijsko dejavnostjo leta 2020 ukvarjalo 8 odstotkov kmetijskih gospodarstev manj kot leta 2010. primerjavi s popisom v leto 2010 se je število kmetijskih gospodarstev s travniki in pašniki zmanjšalo za 6 odstotkov. V primerjavi z letom 2010 se je število kmetijskih gospodarstev s trajnimi nasadi zmanjšalo za 13 odstotkov,

Niti enega poglavja, le par vrstic, kar pa nenazadnje niti ni presenečenje, če je kmetijsko politiko že v predvolilnih soočenjih predstavil sedanji predsednik Vlade, ki je rekel takole: »Vsi govorimo o podnebnih spremembah. Kmetijstvo je zelo pomemben dejavnik. Živinoreja in konzumacije mesa sta preveliki in samo en dan ali dva dneva brez mesa, če jih zares naslovimo, bomo rešili v kratkem času ravno to pomanjkanje krmil, pšenice za živinorejo v Sloveniji.« Toliko o kmetijski politiki trenutnega predsednika Vlade. Pred dnevi sem dobil sporočilo, ko je en večji slovenski kmet rekel: »Pred leti nas je bilo strah naravnih nesreč, sedaj pa nas je strah besed in dejanj Vlade Roberta Goloba.« In zakaj nas je strah? V zadnjem letu smo bili s strani vladajoče koalicije in tudi Vlade priča vrsti predlogov in ukrepov, ki zatirajo aktivno delo slovenskega kmeta. V Poslanski skupini SDS, pa tudi v Poslanski skupini Nova Slovenija smo sklicevali nujne seje. Opozarjali, predlagali sklepe, a bili so zavrnjeni ali pa sprejeti neki sklepi, ki vso reševanje te problematike postavljajo v nek nedoločen kraj, čas in prostor. Zato smo predlagali priporočila, ki pa jih je vladna koalicija z vehemenco, deloma tudi z zaničevanjem včeraj na seji Odbora za kmetijstvo zavrnila. Pa da ne bomo govorili mimo teme, dovolite za slovensko javnost, da povemo kaj vse smo predlagali v Poslanski skupini SDS. Pozivali smo Vlado, da nemudoma prilagodi okoljske zahteve za kmetovanje na območjih Nature 2000. Pozivali smo Vlado, da podnebne in okoljske ukrepe iz strateškega načrta skupne kmetijske politike izvede na kmetu dostopen, uporaben in izvedljiv ter trajnosten način. Pozivali smo vlado, da ne uvaja novih davčnih bremen ter zagotovi, da bodo plačila za območja z omejenimi možnostmi v celoti izvzeta iz plačila dohodnine. Pozivali smo Vlado, da vsa neposredna plačila in ostala sredstva v kmetijstvu uskladi z inflacijo. Pozivali smo Vlado, da nasprotuje sprejetju predloga uredbe Evropskega parlamenta in sveta o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev. Pozivali smo Vlado, da nemudoma pripravi zakonske spremembe za zaščito najboljših kmetijskih zemljišč. Pozivali smo Vlado, da sprejme ukrepe za ureditev verige preskrbe s hrano in zagotovi pravične cene za kmete. In pozivali smo Vlado, da dokončno zagotovi zmanjšanje populacije zveri in divjadi na nosilno kapaciteto okolja. In odgovor Vlade včeraj je bil, citiram: »Vlada zavrača vsa priporočila, ker so nepotrebna, saj se vse aktivnosti že izvajajo.« Torej, spoštovani kmetje, Vlada in koalicija vam sporočata, na kmetijstvu ni problemov oziroma se rešujejo. Sami kmetje pa verjetno najbolj vedo, da temu ni in v nadaljevanju bom predstavil zadeve, ki jih ta Vlada in ta koalicija nalagata kmetu. Slišali pa smo včeraj tudi na odboru zaničevanja dela vseh bivših ministrov za kmetijstvo, češ, kako ni bilo nič narejeno in pa tudi na žalost zaničevanje kmetov. Dejstvo je, da je prejšnja vlada kljub spopadanju s korona epidemijo in pa tudi v času predsedovanja Svetu EU sprejela ogromno dobrih rešitev. Tukaj jih imam naštetih 21 in jih bom potem v razpravi s pomočjo naših kolegov tudi predstavil. Nismo vsega rešili, a ključno je dejstvo, da za razliko od te Vlade na področju kmetijstva nismo delali škode. Kajti, ukrepi, ki jih sprejema ta Vlada in celotna kmetijska politika niso usklajeni in oblikovani v dogovoru s kmeti. Niso usklajeni in oblikovani za kmete. Ogrožajo tudi okoljske cilje. Vodijo v zaraščanje kmetij, opuščanje kmetovanja ter širjenje zveri in tujerodnih vrst. Ker ta vlada nima normativnega programa dela vlade, niti za področje kmetijstva ne vemo, kaj naj bi ta vlada počela. Januarja smo dobili v Poslanski skupini SDS odgovor, da bo v tem letu pripravljen zakon o kmetijstvu. dni kasneje je prišel v javno obravnavo Zakon o divjadi in lovstvu. Včeraj je ministrica začela naštevati kaj vse bo naredila. Skratka, očitno politika od danes do jutri. Dovolite, da naštejem slabe oziroma negativne ukrepe te Vlade. Dodatna 50 % obdavčitev plačil OMD in celo Vlada zapiše, da je bila anomalija, ker prej ta vplačila OMD niso bila obdavčena. Torej, vsi tisti kmetje in kmetije, ki skrbite na višjih strmih legah za kmetijstvo, za urejanje okolja, najlepša hvala ker to delate, za nagrado pa ste dobili 50 % obdavčitev. Ta Vlada je sprejela slabe spremembe skupne kmetijske politike do leta 2027 in prvi slabi ukrepi te spremembe se že kažejo v zamiku začetka izplačevanja izplačil. Naslednja tema kjer ta Vlada uničuje kmetijstvo, je kmetovanje na območju Natura 2000, širjenje področja in strožji režimi in vemo kam to vodi. To vodi v politiko, ki jo sta jo že napovedala državna sekretarja na enem drugem ministrstvu, ki je rekla, po njenem ne pomeni, da se na območju Natura 2000 ne sme ničesar graditi, kar je najpogostejši očitek oziroma ne pomeni, da bi z investicijami na teh območjih uničili naravo ali biodiverziteto. Skratka, kmetje ne boste več smeli kmetovati na najboljših kmetijskih kmetijskih zemljiščih v Naturi 2000, Vlada vam bo tam postavila sončne elektrarne. Do sedaj se še ni zgodilo, da bi policija preverjala kmete pri tem ali se bodo udeležili protestov. Sedaj se je to zgodilo. Kmetje so sovražnik te Vlade. Prej, ko so bili nezakoniti, neprijavljeni protesti, se ni preverjalo kaj se bo dogajalo, sedaj pa se kmete sprašuje kaj bodo delali in kdo bo šel na protest. Potem naslednja zadeva, zgodil se je takoj na začetku te Vlade fiasko z razpisom za odkup pšenice. Velike razprave o tem, kaj bo Vlada naredila, bil je objavljen razpis, eden se je prijavil, pa še ta je nato odstopil od ponudbe. Potem je tukaj zadeva, skoraj smešna, glede odstrela medvedov, kjer je imel vsaj minister Brežan toliko poguma, da se je zoperstavil predsedniku Vlade in skušal urediti zadeve z odločbo. Potem je tukaj zakon o gospodarski pomoči zaradi cene energentov, kjer je Vlada izpustila 50 tisoč kmetov, ki nimajo statusa pravne osebe. Potem je tukaj neodločna politika na področju fitofarmacevtskih sredstev. Potem je tukaj ne podpora svetovnemu tekmovanju mladih čebelarjev. V rebalansu za leto 2023, je 10 milijonov evrov manj za razvoj podeželja. Imamo fiasko glede košarice živil, ko resorna ministrica in predsednik Vlade slovenskemu potrošniku ne znata dati odgovora, zakaj so cene v trgovinah tudi do 30 % dražje, kot so bile v košarici živil, pa trdite, da so se cene teh živil zmanjšale. Naslednji slab oziroma negativen ukrep te Vlade je nesodelovanje s kmečkimi organizacijami. To, da kmečke organizacije zapustijo sestanek oziroma več sestankov z resorno ministrico s tem, ker so dobili samo floskule, po njihovih tudi javno izrečenih besedah pove veliko in ti isti predstavniki so rekli, v preteklosti smo iz vsakega sestanka s katerimkoli ministrom šli z dano realizirano obljubo, sedaj pa je obljuba samo to, da bo sledila nova obljuba. Še bolj pa je grozljivo, da ne samo, da so ti slabi oziroma negativni ukrepi dejstvo, pripravljajo se novi slabi ukrepi za področje kmetijstva. Včeraj in danes beremo o napovedani selitvi sedeža podjetja Slovenski državni gozdovi iz Kočevja, iz sedeža slovenskega gozdarstva v bližino Ljubljane. Slišimo zgodbe o prekinjanju kriminalističnih

Skratka, vlada Roberta Goloba s svojim ravnanjem, ustanavljanjem različnih svetov, uredbami, zakoni in drugimi ukrepi močno omejuje kmetovanje in s tem tudi ohranjanje slovenske krajine, ogroža slovensko samooskrbo in skrbi, da se bo očitno Natura območje Nature 2000 še povečalo, kajti na tam, kjer je zaraščanje, se verjetno iščejo novi metuljčki, ki jih ni, nove ribice, ki jih ni, in nove žabe, ki jih v Sloveniji še nihče ni videl. Namesto, da bi Vlada zagotovila pomoč kmetijstvu in sodelovala s kmetijskimi organizacijami, odklanja sodelovanje oziroma pride na usklajevanja nepripravljena. Dejstvo je, da je očitno slovenski kmet razredni sovražnik trenutne Vlade, ki pravi, da kmetje nimajo kaj protestirati in kaj iskati v Ljubljani, naj pridno delajo, da mu bo država potem naprtila dodatno delo in pa nove obremenitve. Kot na nekem drugem območju se tudi tu Vlada očitno izogiba dolgotrajni oskrbi slovenskega kmetijstva in ga slabi oziroma z ukrepi pripravlja na evtanazijo. Hvala lepa. Predlog priporočila je na 16. nujni seji 11. maja kot matično delovno telo obravnaval Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ker po končani razpravi odbor ni sprejel točk predloga priporočila, je bila obravnava predloga priporočila na seji delovnega telesa končana in za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici odbora, dr. Vidi Čadonič Špelič. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovana predsednica. Predstavniki Vlade, poslanke in poslanci! Kot je bilo že rečeno, je Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na 16. nujni seji včeraj kot matično delovno telo obravnaval Predlog priporočila za takojšnje reševanje položaja slovenskega kmeta, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila skupina poslank in poslancev, s prvopodpisano Jelko Godec. Dopolnilno obrazložitev k predlogu priporočila je v imenu predlagatelja podal poslanec Tomaž Lisec, ki je povzel razloge za pripravo priporočila ter njegovo vsebino, pri tem pa izpostavil zlasti problematiko kmetovanja na območju Natura 2000 ter preobsežnost tega območja, problematičnost ukrepov, ki jih predvideva strateški načrt skupne kmetijske politike z vidika uporabnosti, izvedljivosti ter trajnosti, problematiko obdavčitve plačil za območja z omejenimi možnostmi za kmetovalno dejavnost, nasprotovanje sprejetju predloga uredbe Evropskega parlamenta in sveta o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev ter se zavzel za zaščito najboljših kmetijskih zemljišč in njihovo ohranitev za proizvodnjo hrane ter ureditev verige vrednosti preskrbe s hrano. Pozval pa je tudi k ureditvi vprašanja potrebe po zmanjšanju populacije zveri in divjadi. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je poudarila, da je služba predlog priporočil proučila, v skladu s svojimi pristojnostmi in pri tem opozorila zlasti na ustavni položaj Državnega zbora kot zakonodajalca ter na načelo delitve oblasti in načela pravne države. Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Irena Šinko, je v izčrpni predstavitvi mnenja Vlade izpostavila zlasti, da Vlada predlog priporočil zavrača iz razloga, da ni potreben, saj se aktivnosti že izvajajo ter poudarila, da se Vlada zavzema in zaveda pomena kmetijstva za Slovenijo ter predstavila dosežke in aktivnosti ministrstva ter stanje na tem področju. Državni sekretar na Ministrstvu za naravne vire in prostor, mag. Matej Skočir, pa se je v predstavitvi mnenja osredotočil zlasti na področje Natura 2000, okoljsko občutljivo trajno travinje ter problematiko populacije velikih zveri. V obsežni razpravi so razpravljavci iz vrst opozicijskih poslanskih skupin izrazili podporo predlogu priporočil ter navajali težave s katerimi se kmetje soočajo, kot so na primer problematika nezadostne samooskrbe z **13. TRAK: (SB) – za kmete, problematika opuščanja kmetovanja, problematika uporabe fitofarmacevtskih sredstev, vpeljava omejevalnih ukrepov na področju kmetijstva in drugo. Razpravljavci iz koalicijskih poslanskih skupin pa so poudarili, da ni razlogov za podporo predlaganim priporočilom. Opozorili so, da aktualno stanje v kmetijstvu odraža kmetijsko politiko zadnjih 20-ih let. Podpredsednica odbora Mateja Čalušić pa je med drugim pozvala navzoče predstavnike Vlade, da podrobneje predstavijo aktivnosti Vlade na izpostavljenih področjih ter pojasnijo razloge za visok odstotek zemljišč vključenih v območje Natura 2000, kar so ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter drugi navzoči predstavniki Vlade tudi storili. Predsednica odbora se je v razpravi dotaknila še aktualne problematike neustreznega ravnanja z domačimi živalmi. Opozorila na neustrezno izvajanje Zakona o zaščiti živali s strani pristojnega inšpekcijskega organa ter pozvala ministrico k ustreznemu ukrepanju. Po razpravi je odbor glasoval o vseh točkah skupaj in predloga ni sprejel. Priporočila torej niso bila sprejeta, zato je bila njihova obravnava na matičnem delovnem telesu končana. Hvala lepa. Hvala lepa za obrazložite mnenj. Dajem sedaj besedo predstavnici Vlade, Ireni Šinko, ministrici za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Izvolite ministrica. Spoštovana predsednica, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, lepo pozdravljeni vsi skupaj! Torej, prvo moram poudariti, da se ta vlada zaveda pomena slovenskega kmetijstva in pa slovenskega kmeta, kajti vemo, samooskrba je tista, ki nam v teh kriznih časih, ki smo jih imeli v preteklosti, daje dejansko tisto zagotovilo, da bomo imeli prehrano, zato se tudi ta vlada z vsemi ukrepi trudi za spodbujanje in proizvodnjo hrane. To smo dokazali torej tudi z vsemi ukrepi, ki smo jih do sedaj že izvedli. Glede izpostavljenih Glede izpostavljenih priporočil pa bi pojasnila, da je strateški načrt skupne kmetijske politike za Slovenijo namenjen tako zagotavljanju prehranske varnosti kot varovanju okolja in ohranjanju biotske pestrosti. Cilj varstva narave in pridelave hrane, ki je osnovno poslanstvo kmetijstva, so pa lahko tudi komplementarni. Proces usklajevanja tega dokumenta, torej strateškega načrta z drugimi resorji, z Evropsko komisijo, s pripravljavci okoljskega poročila z deležniki je bil celovit ter dolgotrajen, ravno s ciljem, da se najdejo kompromisne rešitve. Pomemben dejavnik v teh pogajanjih je bil opomin opomin Evropske komisije proti Republiki Sloveniji glede neustreznega izvajanja Direktive o pticah in Direktive o habitatnih travniških površinah. In rezultat tega je bil, da je Evropska komisija zahtevala uvedbo novega ukrepa, torej plačilo Natura 2000 intervencije in pa povečanje obsega območij z okoljsko občutljivega travinja. V predlogu strateškega načrta, poslanega Evropski komisiji decembra 2021, je že bilo predlagano 1200 hektarjev za plačila Natura 2000, ki se bodo uvedla z letom 2023. Evropska komisija je pri tem vztrajala na višjem obsegu in kompromisni dogovor je bil, da se ta območja povišajo za 500 hektarov, torej na 1700 hektarov, ki se uveljavljajo v letu 2027. Kot kompromisni predlog je bilo dogovorjeno tudi območje okoljsko občutljivega travinja, in sicer v obsegu 33 tisoč hektarjev, kar pa pomeni za okoljsko občutljivo travinje, da je to travinje, se ne sme preorati, ne sme spremeniti v druge rabe, predvsem njivo in pa intenzivni sadovnjak. Poudariti pri tem je potrebno, da brezkompromisni rešitev kot je povečanje sloja okoljsko občutljivega travinja in pa plačil Natura 2000 odobritev strateškega načrta s strani Evropske komisije ne bi bilo in s tem bi bil pod vprašajem obseg 1,8 milijarde sredstev, ki so namenjeni ukrepom kmetijske politike. Na podlagi okoljskih ukrepov, v dogovoru, ki so bili sprejeti v strateškem načrtu pa je tudi sledil predlog uredbe PUM na podlagi pripomb uredbe PUM pa je tako Ministrstvo za naravne vire in prostor kot tudi Ministrstvo za kmetijstvo že pristopilo k deležnikom in z njimi dejansko začelo dogovarjati dve stvari. Prvo je, da so ukrepi na območju plačil Natura 2000 v letu 2023 prostovoljni. Torej, uveljavljajo jih tisti, ki se želijo v to vključiti. In drugo je, da dejansko se bo v naslednjih letih pristopil individualno do posameznega kmetijskega gospodarstva. Takih kmetijskih gospodarstev, ki bi jih prizadelo, to je okrog 50 do 100 na območju teh vplivov Natura 2000, kajti mi vemo, da ti režimi lahko tem kmetijam dejansko povzročijo težave, zato tudi dejansko potem smo pristopili k individualnemu pristopu za posamezno kmetijsko gospodarstvo. Glede območij na ministrstvu, na obeh ministrstvih, smo se ravno tako odzvali in bomo z individualnim pristopom pristopom dejansko posamezno obliko tega območja Natura območja od okoljsko občutljivega travinja dejansko presojali individualno. Vlada se torej zaveda, da je reforma skupne kmetijske politike zahtevnejša na področju varovanja okolja in podnebja, vendar dokler so subvencije za kmetijstvo v veliki meri financirane s strani Evropske unije in proračuna je dolžna to tudi upoštevati. Pri pozivu Vladi, da naj podnebne in okoljske ukrepe izvede na način, da bodo dostopni kmetom in se sredstva v celoti obdržijo v kmetijskem sektorju je potrebno pojasniti, da je pri ukrepih skupne kmetijske politike, ki so financirani s sredstvi EU, dolžna upoštevati predpise Evropske unije. Kar je možno, so bili ti ukrepi čim bolj poenostavljeni, kjer pa to ni bilo možno, predvsem, ker so pa zahtevnejši, so se pa tudi zahtevnejše naslavljali. V zvezi s priporočilom o neuvajanju novih davčnih bremen in /nerazumljivo/ celotnih plačil OMD iz dohodnine pojasnjujemo, da ima Vlada Republike Slovenije kot izvršilna veja oblasti pravico, da predpisuje davke in druge dajatve, ki jih pobira v javnem interesu ter s ciljem zagotavljanja z Ustavo in drugimi akti ureja po skupini specifičnih pravic. Preko davkov se torej ne zasledujejo zgolj finančni cilji, temveč so davki hkrati tudi sredstvo za izvajanje ekonomske, socialne, demografske in druge funkcije države. In ravno OMD plačila so namenjena pokrivanju dela stroškov zaradi težjih pridelovalnih razmer, ki že znižujejo katastrski dohodek zemljišč na OMD območjih. Oprostitev dohodnine za to subvencijo bi torej pomenila dvakratno priznavanje istih stroškov oziroma neupoštevanje prihodka, ki je nadomeščen že s priznanimi stroški in zvišuje dohodek. Vključitev 50 % plačila za težje pridelovalne razmere v obdavčitev tako sledi cilju, da se v obdavčitev zajemajo tista plačila, ki kmetom predstavljajo dohodek. Preostalih 50 % pa se za davčne namene obravnava kot del okoljskih podpor in je še vedno dohodnine v celoti oproščen. Glede neposrednih plačil in ostalih sredstev v kmetijstvu naj se zvišujejo v skladu z inflacijo je potrebno povedati, da so se neposredna plačila določena v uredbi Evropske unije in so stvar dogovora o proračunu Evropske unije. Zato Slovenija ne more povečati finančne ovojnice za neposredna plačila. Vlada Republike Slovenije pa pričakuje, da bo Evropska komisija to vprašanje naslovila v vmesnem pregledu prihodnjega večletnega finančnega okvirja. V zvezi s predlogom uredbe o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev je potrebno pojasniti, da si je Slovenija vedno prizadevala k zmanjšanju uporabe fitofarmacevtskih sredstev in zato načelno podpira potrebo po boljši trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev, ki zagotavljajo visoko raven varovanja zdravja ljudi in varstva okolja, ob hkratnem upoštevanju razvoja alternativnih metod zatiranja škodljivih organizmov, ki bi zagotavljali prehransko varnost. Do leta 2020 je bila tako že zmanjšana količina prodanih aktivnih snovi v FFS za četrtino glede na izhodišča med obdobjem 2015 do 2017. Slovenija se zavzema za preklic popolne prepovedi uporabe fitofarmacevtskih sredstev na občutljivih območjih v delu, ki se nanaša na Naturo 2000, zavarovana območja narave in območja zavarovana po vodni direktivi. Podpira pa sprejem ukrepov omejevanja ali prepovedi rabe določenih fitofarmacevtskih sredstev na teh območjih, ki imajo negativni vpliv na cilje ohranjanja narave, **15. TRAK: (SC) – V aprilu smo v Sloveniji gostili predstavnike Evropske komisije z namenom, da se komisija seznani s posebnostmi slovenskega kmetijstva, predvsem v smislu kmetijske proizvodnje. Tekom obiska je bilo organizirano tudi srečanje z deležniki vključno s Sindikatom kmetov Slovenije, ki so se lahko prepričali o stališču komisije. Glede na dosedanje prizadevanje Slovenije k zmanjšanju porabe fitofarmacevtskih sredstev in ukrepi, ki so bili v ta namen sprejeti se bomo še naprej trudili, da bomo zastopali stališče Slovenije, ki bo argumentirano v času tekom usklajevanja na svetu, tako kot smo ga do sedaj, tudi v prihodnje. V zvezi z zaščito kmetijskih zemljišč lahko povemo, da so stabilna pridelava varne, kakovostne in raznolike ter cenovno dostopne hrane poleg zagotavljanja prehranske varnosti in čim višje stopnje samooskrbe prvi cilj kmetijske politike v Sloveniji, zato ohranjanje obstoječega deleža samooskrbe in povečanje je zelo pomembno, da zaustavimo trend zmanjševanja kmetijskih zemljišč in izkoristimo potencial za boljšo samooskrbo. V Sloveniji imamo po namenski rabi nekaj več kot 681 tisoč hektarov kmetijskih zemljišč. V zadnjih enajstih letih je prišlo do spremembe namenske rabe za 16 tisoč 731 hektarov. Kmetijskih zemljišč v uporabi imamo 492 tisoč hektarov, od tega 181 tisoč njiv, 21 tisoč trajnih nasadov in 290 tisoč travniških površin. V obdobju od leta 2012-2022 smo izgubili kmetijskih zemljišč v uporabi 8 tisoč 600 hektarjev, zato ministrstvo ustanavlja delovno skupino, v okviru katere bo temeljito proučilo varovanje kmetijskih zemljišč ter dejansko celotno zemljiško politiko. Sam koncept trajno varovanja kmetijskih zemljišč je torej potrebno spremeniti. V zvezi s priporočilom Vlade, da sprejme ukrepe za ureditev verige vrednosti preskrbe s hrano in zagotovi pravične cene za kmete pojasnjujemo, da so kmetje primarni pridelovalci in s tem tudi prvi člen v verigi preskrbe s hrano se samostojno težko pogajajo za primerne odkupne cene svojih proizvodov, zato je zelo pomembno, da se povezujejo tako da se povezujejo tako v okviru zadrug in drugih odkupovalcev kot tudi v okviru organizacij ter skupin proizvajalcev, za kar ima kmetijsko ministrstvo tudi dejansko sredstva namenjena v strateškem načrtu skupne kmetijske politike. V zvezi z opravljanjem velikih zveri bo opravljanje pojasnil državni sekretar Ministrstva za naravne vire in prostor, kot tudi v zvezi z Naturo 2000. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa je pristojno za upravljanje z divjadjo. Z divjadjo se opravlja na podlagi načrtov in sicer sedaj so bili sprejeti novi dvoletni načrti za obdobje tako jelenjadi kot pa divjega prašiča, ki sta najbolj dejansko problematični vrsti v Sloveniji, povečalo. Hvala. Hvala lepa. Sedaj dajem besedo še mag. Mateju Skočirju, državnemu sekretarju z Ministrstva za naravne vire in prostor. Izvolite. Spoštovana predsednica Državnega zbora, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, ostali vabljeni. Hvala za besedo. Torej ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gospa Šinko je že v uvodnem govoru podala obsežna pojasnila, bi pa v nadaljevanju predvsem podal dodatna pojasnila k prvemu, drugemu ter osmemu priporočilu, saj gre pravzaprav za tematike, ki so v pristojnosti Ministrstva za naravne vire. Gre pa za tematike določitev območij Natura 2000 in določitev ukrepa plačilna Natura 2000, okolijsko občutljiva trajna travinja, kratica se ponavadi uporablja OTT ter upravljanje populacije velikih zveri. Kar se tiče same Nature 2000, bi rad poudaril, da gre za družbeno zavezo, kako bomo varovali naravo. Območje Natura 2000 v Sloveniji obsega 37 odstotkov ozemlja Republike Slovenije in sam postopek je bil rezultat zahtevnega večletnega procesa, ki ga je budno spremljala Evropska komisija in je bil tudi predmet več predsodnih postopkov. Kar se tiče morebitne spremembe, revidiranje območij za leto 2023 za namen drugačnega izvajanja ukrepov skupne kmetijske politike, kot sta režim plačila Natura 2000 in OTT ni možno.

znaša 750 hektarjev, kar predstavlja manj kot 0,2 % kmetijskih površin v uporabi, ciljni obseg pa naj bi do končnega termina, torej do leta 2027, dosegel tisoč 700 hektarjev, kar pa predstavlja zgolj 0,3 % kmetijskih površin v uporabi. Zelo dobro se zavedamo, da ne gre zgolj za suhoparne statistične številke, ampak da za tem stojijo kmetje in kmetice s svojimi gospodarstvi, in da je z njimi potrebno vzpostaviti neposredni dialog in tudi z njimi poiskati ustrezne rešitve. Kar se tiče OOTT. Gre za del pogojenosti in je standard, ki prepoveduje spreminjanje ali preoravanje trajnih travnikov, vendar znotraj območja OOTT je na obstoječih njivskih površinah dovoljena običajna kmetijska raba teh površin, vključno s preoravanjem in kolobarjenjem ob upoštevanju veljavnih predpisov. strokovne podlage pa je določil Zavod Republike Slovenije za varstvo narave. V letošnjem letu se OOTT širi na 11 novih območij, predvsem kot posledica zahtev Evropske komisije v pogajanjih o sprejemu strateškega načrta za kmetijstvo in podeželje, torej novih območij je skupaj 29, bi pa ponovno rad opozoril, da so bila osnovna izhodišča za pogajanja in zahteve pravzaprav bistveno višja, več kot 70 tisoč hektarjev, dosežen pa je bil kompromis na številki 33 tisoč hektarjev. Še glede osmega priporočila glede zmanjšanja populacije zveri. Ministrstvo za naravne vire je v skladu z določbami uredbe o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah izdalo dovoljenje za poseg v populacijo rjavega medveda, ki se izvaja, obenem pa smo tudi imenovali strokovno posvetovalno skupino za podajanje strokovnih stališč in predlogov za izvajanje nalog in ukrepov upravljanja, interesno posvetovalno skupino, ki je namenjena informiranju o vseh aktualnih vsebinah ter tudi iščemo ustrezne pravne podlage za delovanje intervencijske skupine, ki je v preteklosti že delovala in prav danes tudi poteka na temo Perspektive upravljanja velikih zveri v Sloveniji s poudarkom na rjavem medvedu, katerega se udeležujeta, se bosta udeležila oba pristojna ministra in pravzaprav vsa strokovna združenja s tega področja. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Nova Slovenija - krščanski demokrati, v njenem imenu dr. Vida Čadonič Špelič. Izvolite. Hvala za besedo. Še enkrat lepo pozdravljeni. Krščanski demokrati si prizadevamo, da bi imeli ljudje možnost dobro živeti kjerkoli si to želijo, kmetijstvo pa vidimo kot priložnost za razvoj podeželja, zato morata kmetijstvo in gozdarstvo tudi v prihodnosti zagotavljati dodano vrednost z delovnimi mesti, trajnostno proizvodnjo in porabo surovin ter široko ohranjanje kulturne krajine. Namen raznolikega kmetovanja je ustrezno pridelana, varna in kakovostna domača hrana ter razvoj različnih dejavnosti na podeželju. Samooskrba s hrano mora za državo postati strateškega pomena, zato se v Novi Sloveniji zavzemamo za boljše možnosti kmetovanja in celostni razvoj podeželja. Položaj slovenskega kmetijstva pa žal ni dober, saj se nadaljuje trend zmanjševanja kmetijskih gospodarstev, v zadnjih desetih letih smo tako izgubili skoraj 2 tisoč kmetijskih gospodarstev, opuščanje kmetovanja pa povečuje trend zaraščanja kmetijskih površin. Zaskrbljujoče je dejstvo, da pri številnih kmetijskih proizvodih nismo samooskrbni in smo tako odvisni od uvoza, to je zelenjava, sadje, pšenica, krompir, tudi meso. V Novi Sloveniji smo zagovorniki večje samooskrbe z lokalnimi živili, ker le-ta zagotavlja kvalitetnejšo in bolj zdravo hrano. V času gospodarskih kriz in motenj globalne oskrbe pa večja samooskrba zagotavlja tudi večjo varnost naroda kot celote. V Novi Sloveniji podpiramo protest kmetov. Kmetje so ogorčeni, jezni in tudi razočarani. Srečujejo se z draginjo, višjimi cenami semen, gnojil, na drugi strani pa se zaradi vedno strožjih predpisov iz področja okolja,

Naturo 2000 imamo kar na 37 % ozemlja in ponekod tudi na najboljši in najbolj rodovitni zemlji. Uvajanje strožjega režima na območju Nature 2000 predstavniki Ministrstva za naravne vire in prostor pojasnjujejo s poslabšanjem stanja nekaterih vrst metuljev, ptic in habitatnih tipov na traviščih območja Nature 2000, zaradi katerega je Slovenija dobila tudi opomin Evropske komisije. Ker se je Slovenija s sprejetjem strateškega načrta zavezala, da bo ohranjala 33 tisoč hektarjev trajnih travnikov znotraj Nature 2000, se območja okoljsko občutljivega trajnega travinja iz sedanjih 500 hektarjev povečuje na 33 tisoč hektarjev. V skladu z veljavno zakonodajo se območja okolijskega občutljivega trajnega travinja le širijo, s tem pa se izgublja orna zemlja, ki bi lahko oziroma bi morala biti namenjena pridelavi hrane, tako kot nekoč je že bila. S širjenjem teh območij se zmanjšuje možnost razvoja kmetij in pridelava hrane, saj ni moč povečati njivskih površin ali vzpostaviti trajnih nasadov. To je slaba spodbuda za mlade prevzemnike kmetij. Vlada Roberta Goloba se je odločila pomagati in razvijati kmetijstvo na način, da je s sprejetjem zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini plačila za OMD obdavčila 50 %. območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko predelavo so območja, ki imajo težje pridelovalne razmere in za to višje stroške pridelave. Subvencije za OMD doslej niso bile obdavčene, ker predstavljajo zgolj nadomestilo za višje stroške in izpad prihodkov zaradi zahtevnejših tehnologi. Obdavčenje OMD iz plačil bo tako najbolj obremenilo srednje in male kmete, ki imajo premajhen donos in morajo za ohranitev kmetijske dejavnosti včasih vlagati tudi svojo plačo, ki jo zaslužijo drugje. 50 % odstotna vključenost OMD izplačil pa bo vplivala tudi na socialni položaj kmetov. Namreč višja davčna osnova pomeni nižji otroški dodatek, izgubo pravice do štipendije, višje plačilo vrtca in izguba morebitnih socialnih pomoči. Še vedno tudi ni rešeno vprašanje bonitetnih točk in posledično tudi višje prepisanega katastrskega dohodka kmetijskih zemljišč na ta način se je podrlo razmerje med manj produktivnosti in bolj produktivnimi zemljišči, saj ima po novem pašnik ali gozd lahko tudi višjo boniteto kot zemljišče, na katerem je njiva ali ali vinograd. Predstavniki ministrstva za finance, FURS-a, GURS-a in Ministrstva za kmetijstvo pojasnjujejo, da so spremembe bonitetnih točk usklajene in temeljijo na strokovnosti, pa na drugi strani vsi kmetje in kmetijske organizacije s tega področja trdijo, da ostaja nov način določanja bonitetnih točk nepojasnjen, neustrezen in v neskladju z zakonom o katastrskih nepremičnin. Prav je, da bi danes dobili odgovor tudi na to vprašanje. Poleg birokracije pa se slovenski kmetje borijo tudi s povečanim staležem divjadi in zveri, kar praktično ne omogoča več normalnega kmetovanja in živinoreje. V Novi Sloveniji smo mnenja, da razširjena populacija prostoživečih medvedov močno vpliva na življenje lokalnih prebivalcev in predvsem kmetov, saj jim dela škodo. Veseli smo, da se odvzem medvedov iz narave dejansko nadaljuje in pričakujemo, da se bo stalež divjih zveri vrnil na stanje izpred 30-ih let. V Novi Sloveniji podpiramo tudi skrb za zaščito živali in se sprašujemo zakaj Uprava za varno hrano ni pripravila predloga zakona o zaščiti živali. Vložen poslanski zakon je v določenih delih neizvedljiv, (nadaljevanje) sodelovala stroka. Žal. Zato od vlade, ministrstva in predvsem od Uprave za varno hrano pričakujemo jasne opredelitve do omenjenega zakona. Če tega niso zmožni narediti v skladu s pravili stroke in slovenskega pravnega reda naj odgovorni za to področje odstopijo. Predsednik vlade je lani konec leta kmetom obljubil tudi izplačilo za škodo zaradi suše. Do danes, 12. 5. smo, ni bila izplačana po naših podatkih. Na interni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je zapisano, citiram: »Kmetijstvo je gospodarska dejavnost posebnega družbenega pomena, predvsem zaradi njegove večnamenske vloge. Temeljna naloga kmetijstva v povezavi z živilstvo je pridelava varne in kakovostne hrane, poleg tega kmetovanje pomembno vpliva na kakovost voda, tal, zraka, biotsko raznovrstnost, prispeva k podobi kulturne krajine ter s svojo gospodarsko in socialno vlogo k vitalnosti in poseljenosti podeželja.« Da zgornji zapis ne bi ostal le prazna beseda na papirju, v Novi Sloveniji podpiramo priporočila, ki bodo kmetom omogočala kmetovanja. Podpiramo tudi revidiranje območja Nature 2000, zmanjšanje okoljsko občutljivega trajnega travinja in na ekološko pomembnih območjih. Plačila OMD je potrebno v celoti izvzeti iz plačila dohodnine. Stalež populacije divjadi in zveri pa je potrebno zmanjšati. Torej, slovenskega kmeta je treba poslušati in ga tudi slišati, mu pomagati in ga predvsem razumeti. Kmetje so člani vseh političnih strank, zato položaj kmetov ne sme biti politično, temveč strokovno vprašanje. Prav je, da se danes vse politične stranke zavežemo, da jim bomo v bodoče tudi pomagali. V Novi Sloveniji jim gotovo bomo. Hvala lepa.

Poslanska skupina SDS razloge za sklic današnje izredne seje Državnega zbora ter včerajšnje izredne seje matičnega odbora zapiše na osmih straneh, od katerih pa ob prebiranju besedila kmalu ugotovimo, da je prva polovica besedila namenjenega temu, da se obrazloži kaj vse je trenutno narobe na področju kmetijstva in kje vse ta Vlada greši. Druga polovica besedila pa je namenjena samohvali prejšnje Vlade, kaj vse da je za kmetijstvo postorila in naredila. Seveda je vprašanje o namenu te seje vsekakor na mestu, ker ne vemo ali je razprava resnično namenjena temu, da opozicija opozori na morebitne trenutne težave v kmetijstvu ter predlaga rešitve in svoje poglede na trenutno situacijo ali pa je nemara bistvo seje to, da bi ponovno poslušali o dosežkih in rezultatih prejšnje vladne ekipe, kot jih razumejo akterji prejšnje vladne ekipe, kakorkoli. V Poslanski skupini Socialnih demokratov moramo najprej povedati, da slovenske kmete, kmetice ter vse, ki se kakorkoli ukvarja s kmetijstvom neizmerno cenimo in spoštujemo. Spoštujemo njihovo delo, ki ni le pridelava in predelava hrane, ampak je mnogo več. Je skrb za samooskrbo, kulturo, običaje, skrb za kulturno krajino. Slovensko kmetijstvo je specifično. Nikakor ne moremo primerjati pogojev in načina kmetovanja v Sloveniji z ostalimi državami širom Evrope, saj imamo geografske, klimatske in tudi kulturne specifike, ki nas ločijo od drugih. Če se naprej dotaknemo dela v besedilu sklica seje, kjer je med drugim zapisano, da s predlogom novele Zakona o zaščiti živali nad kmete koalicija pošilja tečajnike, ki bodo ugotavljali njihovo skrb za živali, urejenost kmetij in tako dalje. Spoštovane in spoštovani! Naj ponovno povem, da bistvo vložene novele ni lov na kmete. Bistvo novele ni preganjanje pridnih ter skrbnih kmetovalcev Bistvo novele je skrb za zaščito živali in preprečitev mučenja in zanemarjanja teh živali. Že včeraj smo lahko prav vsi videli izjemno grozljive slike, kaj se v tem trenutku v tej državi dogaja in to preganjamo, to želimo narediti, to naslavljamo. Take primere ne bi smeli toliko časa ne odkriti. To se ni zgodilo iz danes na jutri. Trajalo je in mi to naslavljamo in prav je, da to naslavljamo, ker je potrebno izkazati skrb za zaščito živali, preprečiti mučenje in zanemarjanje živali in preganjati tiste posameznike, ki s svojimi zavržnimi dejanji mečejo slabo luč na vse ostale, ki pa zgledno skrbijo za svoje živali. bistvo te novele je prepoznati, poiskati, sankcionirati tiste, ki živali, hišne ali rejene v mestih ali na podeželju zapirajo v stanovanja, jim ne nudijo dovolj fizičnega gibanja, za živali ne skrbijo na način, kot bi morali. In nedvoumno je, da v treh mesecih koalicijskega usklajevanja je stroka sodelovala, in da je bila tudi uprava pri tem zelo aktivna in podajala svoje predloge, tako da nehajmo z manipuliranjem. V sam zakonodajni proces je bila ta novela vložena po rednem zakonodajnem postopku zato, da tekom obravnave opravimo splošno razpravo, opravimo javno predstavitev mnenj, kjer lahko vsi izrazijo svoja mnenja, pomisleke in izboljšave. Vsi, katerih se zakon dotika, vsi ki se počutijo poklicane, da o tej tematiki želijo razpravljati, ste dobrodošli, da poveste svoje mnenje ter na zakon in njegove člene podate pripombe, dopolnila in predloge sprememb. Namenoma gremo v sprejemanje zakonodaje počasi, ker želimo odpreti najširšo možno razpravo ter dati priložnost, da se o tej tematiki končno iskreno in neposredno pogovorimo, razjasnimo vprašanja in pomisleke, ki ostajajo odprta. In ne pozabimo, da so pravice živali v resnici varstvo živali ustavna kategorija, in da smo kot zakonodajalci dolžni poskrbeti za to, da se jih zaščiti. V bistvu nas zelo veseli, da je bila ta novela vložena, tolike pozornosti, tako strokovne javnosti kot laične, ker kot že rečeno, zakonski namen ni lov, ni pregon kmetov, namen je samo zaščita živali. Verjamem torej tudi, da bomo tekom sprejemanja same zakonodaje prišli do rešitev, ki bodo sprejemljive za vse ali pa vsaj v največji možni meri sprejemljive za vse, zato še enkrat poudarjam, da ste sodelovanju in oblikovanju končnih zakonskih rešitev Zakona o zaščiti živali vabljeni prav vsi, ker si želimo, da bo končna vsebina novele dobra. Verjamem pa seveda, da bo tudi Vlada prisluhnila kmetom, kot jim je že, in da bo tudi njihovim zahtevam poskusila čim bolj se približati, da bomo skupaj našli načine, kako položaj kmeta izboljšati, predvsem pa, kako slovenskega kmeta zaščititi in pripomoči k boljšemu jutri. Hvala lepa.

hudobni policisti so preverjali kmete, kot še kar naprej hujska v imenu predlagatelja SDS poslanec Lisec. No, hudobna policija je morala zagotoviti nemoten potek prometa po celi Sloveniji, ker so se kmetje podali na demonstracije s traktorji, ki pač ovirajo promet in ustvarjajo prometne zamaške. Toliko o hudobni policiji, podaljšku hudobne Vlade. Navajam, »v zadnjem letu smo bili s strani vladajoče koalicije priča vrsti predlogov in tudi ukrepov, ki zgolj prispevajo k zatiranju slovenskega kmeta«, konec navedka. Prav ste slišali, zatiranju slovenskega kmeta. Tako v svojih priporočilih pravijo predlagatelji teh priporočil iz stranke SDS. Ni sicer jasno ali gre tu za kritiko Vlade, ki po njihovem mnenju očitno zatira slovenskega kmeta in to vidijo kot negativen kvalitativen preskok glede na prejšnjo vlado, ki so jo vodili sami in ni zatirala samo slovenskega kmeta, ampak je vsepovprek zatirala kar vse državljane s kmeti vred. Ali gre tu za kritiko nekaterih ukrepov in predlogov te Vlade, ki jih sicer kasneje v priporočilih navajajo, a so njihove osnutke, zanimivo, ne, sami pripravljali. Torej kritizirajo tisto, kar so pripravljali sami.

ki se ne vozijo okoli parlamenta v traktorjih vrednih nekaj 10 tisoč evrov kupljeni z državnimi subvencijami. Predlog priporočil, ki ga obravnavamo, je zgolj nova epizoda netenja sovraštva med mestom in podeželjem, med kmetijstvom in okoljevarstvom, med interesi delavstva in interesi kmetstva. Gre v resnici za zelo staro politiko delaj in vladaj, katere namen je utrjevati vladavino s konstantnim vnašanjem razdora. Tako predlagatelji svojo politiko, s katero se domnevno zavzemajo za kmetstvo in hujskajo kmete proti okoljevarstvenikom borcem za pravice živali, veganom in nenazadnje tudi mestnemu prebivalstvu zgolj nabirajo politične točke in skušajo profitirati. Profitirati poskušajo tako iz slabega ekonomskega položaja kmetov kot iz zloma podnebja ter zdesetkanja habitatov živalskih in rastlinskih vrst. Profitirati skušajo iz stanja, katerega so v zadnjih treh desetletjih sami ustvarjali, pomagali ustvarjati ali pa so samo stali ob strani, ki so pač to stanje takrat, ko se je ustvarjalo. Za propad kmetij in kmetijske proizvodnje niso krivi okoljevarstveniki. Za to so krive dosedanje kapitalistično orientirane politike, ki so pod krinko izboljšanja konkurenčnosti izvajale tiho koncentracijo pridelave in s tem posledično pripeljali v propad več tisoč srednjih in malih kmetij. Za to je kriva razgradnja planske proizvodnje z nadomeščanjem nevidne roke trga ter posledično privatizacija v prehranski verigi tako bivših agrokombinatov, semenarstva, predelave, industrije kot prodajnih mest. Kmet tako rekoč nima več zagotovljenega odkupa oziroma je podvržen izsiljevanju glede odkupne cene, zagotavljanju stalne dobave in tako naprej. V državni kmetijski politiki se še vedno prednostno spodbuja intenzivno živinorejo, kjer so energijski vložki visoki, prav tako kot tudi potrebe po naravnih virih, ki pa so omejeni, to iz dneva v dan vse bolj. Od osmih priporočil predlagateljev se jih polovica nanaša na okolijske ali na naravovarstvene omejitve pri kmetovanju. Že od vsega začetka mandata se Vlada sooča z očitki, da naj bi bile okoljevarstvene omejitve ali pa kar okoljevarstveniki osebno krivi za slabo stanje slovenskih kmetov, celo za propadanje kmetij. Na nedavnem protestu kmetov, ko so se okoli Državnega zbora vozili traktorji za nekaj 10 tisoč evrov, smo si lahko ogledali transparente, ki so zahtevali, da je treba varovanje okolja spraviti znotraj omejitev kmetovanja. Res je, da je evropska kmetijska politika okolijske zahteve in cilje v novem obdobju zaostrila in posledično jih je zaostrila tudi Slovenija, ampak ne, zaradi okolijskih lobijev temveč, zaradi alarmantnih kazalcev stanja okolja. Predlagatelji priporočil se tega še kako zavedajo, ko problematizirajo širitev območij okolijsko občutljivega trajnega travinja. Sami v priporočilih zapišejo, navajam: »Te strožje omejitve so bile po besedah predstavnikov Ministrstva za naravne vire in prostor predlagane, zaradi poslabšanja stanja travniških vrst, metuljev, ptic in habitatnih tipov na traviščih območij Nature 2000, zaradi česar je država leta 2019 prejela opomin Evropske komisije.« - konec navedka. Poslabšano stanje travniških vrst, ptic in habitatov na zaščitenem naravovarstvenem območju si ni izmislilo Ministrstvo za naravne vire in prostor, niti niso za poslabšano stanje krivi okoljevarstveniki. Povečan obseg okolijsko občutljivega trajnega travinja je predviden s strateško strateškim načrtom skupne kmetijske politike 2023-2027. Res je, tega je potrdila trenutna Vlada dne 28. 9. 2022, vendar pa je ključne določbe, ki zadevajo obvezno pogojenost, kot tudi predlog strateškega načrta oblikovala in potrdila že vlada Janeza Janše dne 23. 12. 2021. Dokument je do takratne potrditve bil deležen tudi javne razprave, v kateri so imeli možnost sodelovati vsi deležniki v kmetijstvu. Predlog strateškega načrta, ki je poleg preostalih okoljskih ukrepov vključeval tudi prepoved preusmeritve ali oranja trajnega travinja, opredeljenega kot okoljsko občutljivo trajno travinje na območjih Natura 2000, kot tudi predvideni obseg povečanja tega travinja, takrat noben minister strank SDS ali pa NSi, ki je vodila Ministrstvo za kmetijstvo, ni problematiziral ali celo javno nasprotoval temu. Ni, pa si poglejte to sprenevedanje danes. Ne, ker je dodatno zaščito habitatov od nas pač zahtevala Evropska komisija. Predlagatelji v priporočilih pravijo, da so na področju kmetijstva naredili ogromno premikov naprej in izboljšali pogoje za delovanje slovenskega kmetijstva. No, tudi predlog povečanja obsega okoljsko občutljivega trajnega travinja so pripravili prav oni, sedaj pa na dolgo in široko problematizirajo to povečanje na nujnih in izrednih sejah v Državnem zboru. Gre za zmes absurda, dvoličnosti in dejansko najbolj zavržne in pritlehne hinavščine. Košnja okoljsko občutljivega trajnega travinja je ključna za njegov obstanek in za varovanje habitatov, a kmetom okoljevarstvene omejitve onemogočajo, da bi v polnosti izkoristili to kmetijsko zemljo in tu se strinjamo, da bi morali biti subvencije, ki jih kmetje dobijo za to, da trajnostno gospodarijo na teh površinah, v skladu z naravovarstvenimi omejitvami, tolikšne, da bi jih, da bi jim nadomestile izpad dohodka. Problem sicer je, da denar ne raste na drevesu in da je državni proračun razmeroma omejen in se je še neka prejšnja vladajoča koalicija v času krize brezglavo zadolževala, hkrati pa sprejemala zakone in podpisovala pogodbe o več sto milijonskih nakupih orožja po diktatu Nato pakta, potem seveda tega denarja ostane malo tudi za kmetijstvo, spoštovani predlagatelji. Čisto okolje, položaj slovenskega kmeta in tako naprej, zlasti zahvaljujoč bivši Vladi predlagateljev pač niso tako visoko na lestvici prioritet bili pri vas, kot so bile zaveze Natu. Res je, kmetijskih zemljišč ni na pretek in povečanje obsega okoljsko občutljivega trajnega travinja se vsekakor pozna. Tu je treba poudariti, da se je obseg kmetijskih zemljišč po podatkih Kmetijsko gospodarske zbornice v zadnjih 25. letih zmanjšal za 85 tisoč hektarjev. Predvsem je šlo tu za najkvalitetnejša kmetijska zemljišča v ravninskih delih, na katerih so se zidale avtoceste, industrijske cone in lakirnice, diskontne trgovine, spalna naselja na podeželju, kjer je bila gradnja tam cenejša, kot so cene stanovanj v mestih in tako naprej in tako naprej. Za to niso krivi okoljevarstveniki, niso krivi mestni prebivalci, niso krivi kmetje, še najmanj pa zdesetkane živalske in ptičje vrste, katerih habitate se s širjenjem območij okoljsko občutljivega trajnega travinja poskuša ohranjati, medtem ko predlagatelji v teh habitatih vidijo nadomestek za kmetijsko zemljo, ki je bila v preteklih desetletjih uničena. Potem je tu novela Zakona o dohodnini, kjer nam predlagatelji očitajo spremembe glede obdavčenja plačil za OMD, ki po novem niso več v celoti izvzete iz obdavčitve, ampak samo še v višini 50 %. Do te spremembe je prišlo zaradi po letu 2016 prenovljene metodologije izračuna katastrskega dohodka. Pri teh spremembah, pri katerih izračun katastrskega dohodka vključuje tudi pridelave z okolju bolj prijaznimi tehnologijami, se težje pridelovalne razmere že primerno upoštevajo v okviru katastrskega dohodka, zato je bila še dodatna 100 % oprostitev dohodnine, za podporo takemu kmetovanju bi predstavljala torej dvakratno upoštevanje istih stroškov pridelave. Predlagatelji problematizirajo tudi novelo Zakona o zaščiti živali, ki smo jo koalicijske poslanke in poslanci vložili v zakonodajni postopek. Novela zakona sicer nima popolnoma nobene zveze s trenutnim položajem slovenskega kmeta, katerega naj bi s priporočili reševali, niti ne bo v ničemer vplivala na položaj slovenskega kmeta, tudi če bi bila **22. Predlagatelji pravijo, da nad kmete pošiljamo tečajnike, ki bodo ugotavljali njihovo skrb za živali, urejenost kmetij in tako naprej. Nič od tega ne drži. Zakon uvaja pooblaščene svetovalce za zaščito živali, ti bodo lahko pri skrbniku živali, pri katerem bodo zaznali nepravilno ravnanje ali kršitve določb zakona o zaščiti živali, fotografirali nepravilnosti, ga pozvali k pravilnemu ravnanju in v primeru neodzivnosti ali nadaljevanju kršitev podali prijavo za reševanje upravnemu organu, pristojnemu za veterinarstvo. Nič ni govora o vdiranju v hleve, kurnike, odvzemanju psov in tako naprej, s čimer se straši javnost. Res pa je, pripombe je podala tudi veterinarska stroka in izrazila mnenje, da gre v tem primeru za nezaupanje stroki. Slednje sicer drži, a ni neosnovan. Spomnimo se dveh nedavnih razkritij brutalnega ravnanja z živalmi v klavnicah Košaki in klavnici Rače, ravnanja, ki niso samo v nasprotju z določbami zakona, ampak je v nasprotju s humanostjo. Uradne veterinarske službe v teh klavnicah niso nikoli odkrile takšnih nepravilnosti, odkrili in razkrili so jih člani društva Animal Enterprise Transparency Project, ki preko medijskih kampanj uvaja transparentnost v slovensko živinorejo in z njo povezano industrijo. Stroka je tu zatajila. Da res je, da je glavni razlog kadrovska podhranjenost, podfinanciranost inšpekcijskih služb in tako naprej, dokazi, ki so jih pridobili člani društva, pa so pridobljeni na nezakonit način in za to neuporabni. Namen zakona ni povoziti uradno veterinarsko stroko, ampak institucionalizirati sodelovanje med njimi in društvi, ki delujejo v javnem interesu na področju zaščite živali. Žal sta si ta dva pola danes pogosto v konfliktu, čeprav imata skupen interes oziroma namen. V Levici ne trdimo, da so vse določbe zakona optimalne, niti da morda zakon na katerih točkah ni pomanjkljiv, je pa zato v prvi obravnavi in se ga lahko v nadaljnjih obravnavah tudi amandmira, da bo zakon boljši in bolj sprejemljiv za vse. Zagotovo pa ta zakon nikakor ni uperjen proti kmetom. Zakon je uperjen proti tistim, ki zanemarjajo in mučijo živali, med katere slovenskih kmetov ne štejemo. Predlagatelji priporočil pravijo, da pri obveznem čipiranju mačk ne upoštevamo dejstva, da obstaja več kategorij mačk. Kategorizacije, o kateri govorijo, sicer ne poznamo, zagotovo pa ne smatramo prostoživečih mačk za neko nižjo kategorijo od vseh ostalih. Obvezno čipiranje zakon uvaja za lastnike mačk, namen zakona je omejiti populacije prostoživečih mačk, kar je tudi siceršnja politika, ki se izvaja, sterilizacijo in ponovnim izpuščanjem prostoživečih mačk. To se s čipiranjem doseže na način, da lastniki mačk ne bodo več spuščali v naravo, ko se mačk naveličajo. Poleg tega zakon uvaja še številne druge pozitivne rešitve, ki pa jih predlagatelji v svojem predlogu priporočil ne problematizirajo. Ne trdimo, da so vsi členi optimalno napisani, kot rečeno, ne trdimo, da ni potrebno nič spremeniti, je pa zakon šele v prvi obravnavi in je dobra osnova, katero se v nadaljnjih obravnavah lahko še dopolni. Zagotovo pa se z novelo zakona ne pošilja nekih tečajnikov nad kmete. Predlagatelji svoj predlog priporočil začno s trditvijo, da, citiram: »Kmeta in njegovo delo veliko ljudi jemlje kot nekaj samoumevnega.« Konec navedka. Nadaljujejo pa s tem, citiram: »Da hrana ni proizvod, ki je vedno dosegljiv in da gre za najbolj strateško surovino.« Konec navedka ter da, navajam: »Vsak kmet, ki prideluje hrano, ne prideluje samo komercialnega izdelka, ampak prideluje nekaj, kar je strateškega pomena za prihodnost.« Konec navedka. Predlagatelji s tem v bistvu sami pokažejo, da ne razumejo niti pomena hrane niti razlogov za slab položaj kmetov. Nihče, zlasti pa ne socialno ogrožen in zlasti ne v času draginje, ki je, mimogrede, stranski učinek militaristični vojne, hujskaških politik kolektivnega zahodnega imperializma, pridelave hrane ne jemlje za samoumevno, niti ni hrana vedno dosegljiva, zlasti ne več kot 200 tisočim prebivalkam in prebivalcem, ki so že pred draginjo životarili na ali pod pragom revščine, ki hrano v sistemu tržnega gospodarstva lahko dobijo zgolj in samo kot komercialni proizvod. To namreč hrana v sistemu je. In tudi kmetje, ko ne pridelujejo hrane za svojo lastno porabo, ampak za trg, pridelujejo samo komercialni proizvod. Hrana pa je v resnici osnovna življenjska dobrina, eksistenčna nuja. Mnogo več kot samo strateška surovina in ni posebnega pomena le za prihodnost, ampak predvsem za sedanjost, spoštovani! Človek mora najprej dihati, piti, jesti in nekje bivati, preden sploh lahko strateško razmišlja o prihodnosti. Zato je še toliko bolj absurdno, da je v tej družbi hrana blago, ki se kot vsako drugo blago menja na trgu glede na sposobnost plačila in ne na podlagi potreb. Še bolj absurdno je, da je sektor kmetijstva, ki pa je strateškega pomena za vsako družbo, popolnoma komercializiran. Pridelava hrane je podrejena logiki trga, ki zasleduje zgolj profit, kmetijske subvencije so v največji meri namenjene največjim pridelovalcem in pridelavi, ki v precejšnji meri ne odraža dejanskih potreb prebivalstva. Posledica tega je, da številne, predvsem od razvojnih sredstev odrezane male kmetije opuščajo pridelavo, prebivalstvo podeželja pa postaja socialno vse bolj ranljivo in išče dohodke in zaposlitev v urbanih okoljih. Ker tam za njih ni na voljo cenovno dostopnih stanovanj so prisiljeni v vsakodnevne migracije, ki povečujejo življenjske stroške in zmanjšujejo čas za kmetijske dejavnosti. Medtem ko so zaradi nastalih razmer številne manjše kmetije primorane krčiti kmetijsko proizvodnjo, so na drugi strani kmečki veleposestniki in privatna kmetijska podjetja deležna ogromnih subvencij države in Evropske unije, ki investira v način proizvodnje, ki poskuša biti konkurenčen globalnemu trgu. Konkurenčnost pa se poskuša dosegati z neprestanimi pritiski na okoljske in delavske standarde ter na dobrobit živali. In to je tudi predmet priporočil, ki jih obravnavamo in so uperjena zlasti proti naravovarstveni in okoljevarstvenim zahtevam. Z neposrečeno kritiko novele Zakona o zaščiti živali, pa tudi proti dobrobiti živali. Hkrati imamo tu še populistične predloge ukrepov za siromašenje javne blagajne, ki so sicer v teh priporočilih omejeni zgolj na ukrepe, s katerimi bi bili na boljšem kmetje. A gre za del sicer uveljavljenih politik predlagateljev, s katerimi se poskuša za nabiranje političnih točk krčiti javne finance, posledično pa seveda tudi javne storitve, od katerih imajo korist tako kmetje kot vsi ostali. Za orožje in subvencije lastnikov kapitala je pa pri njih denarja zmeraj dovolj. Priporočila, ki jih danes obravnavamo, tudi če bi bila sprejeta v obliki kot so predlagana, ne bi v ničemer, v ničemer, zlasti pa ne takoj rešila slovenskega kmeta. Resničnih problemov niti ne naslavljajo, hkrati pa gre z ustvarjanjem konflikta med zahtevami kmetstva in varovanja okolja pravzaprav proti interesom obojih, zlasti pa proti občemu človeškemu interesu ohranjanja pogojev za življenje na tem planetu. Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, ohranjanje habitatov in biotske raznovrstnosti, čistega in zdravega življenjskega okolja je v resnici v interesu kmetov, saj se s tem ohranjajo pogoji, v katerih je pridelava hrane sploh možna. Eden od najresnejših problemov s katerim se soočamo, je na primer vse hitrejše izumiranje insektov. Ti bi lahko z obličja Zemlje izginili že v naslednjih stotih letih, kar predstavlja katastrofalno prihodnost za človeštvo. Žuželke so namreč temelj večine ekosistemov. Pomembno vlogo pa igrajo tudi pri učinkovitosti kmetijske industrije, ki pa z netrajnostnim kmetovanjem in pretirano ter nenadzorovano porabo fitofarmacevtskih sredstev prispeva k zniževanju mase insektov. Kmetovanje in varovanje okolja nista v konfliktu, ampak sta odvisna drug od drugega. Problem je, ko kmetovanje ni več namenjeno zadovoljevanju potreb ljudi, med katerimi je tudi potreba po čistem in zdravem življenjskem okolju, ampak je kmetovanje namenjeno zgolj in samo še čim večji realizaciji dobička na trgu. Vse pogostejši ekstremni vremenski pojavi, od pozeb, poplav in suš, vse bolj ogrožajo prehransko varnost pri nas in v svetu. Vse bolj ogrožajo tudi prihodke kmetov od pridelave hrane in njihov ekonomsko socialni položaj,

Kmetovanje kot tudi vse ostalo gospodarstvo, je treba spraviti znotraj okvirov, ki jih določajo nosilne zmožnosti planeta in specifike lokalnih okolij, potem pa je treba pridelavo hrane načrtovati glede na potrebe prebivalk in prebivalcev ter jo na podlagi teh potreb, teh potreb tudi distribuirati. Ob tem je treba vsem znotraj pridelovalno- oskrbovalnih verig omogočiti dobre delovne pogoje, spoštovanje njihovih pravic in plačilo, ki omogoča dostojno življenje. Predlog priporočil namesto tega ustvarja nadaljnji razdor med kmetovanjem in varovanjem okolja ter med mestom in podeželjem s ciljem nabiranja skrajno poceni političnih točk med kmeti, ki so prvi na udaru zaradi podnebne krize in zaradi drugih oblik poslabševanja stanja okolja. Zato ta predlog v Levici njihove predloge v celoti zavračamo. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Svoboda, v njenem imenu mag. Franc Props. Izvolite. Hvala lepa, predsednica za besedo, spoštovane kolegice in kolegi. Področje kmetijstva, gozdarstva in prehrane je za Gibanje Svoboda pomembno. Že od vsega začetka ga razumemo kot enega ključnih strateških področij, ki potrebuje konstantno politično voljo, ne samo za reševanje aktualnih problemov, ampak predvsem za razmislek o razvojnih vidikih v prihodnosti. Ne gre zgolj za odziv na prehajanje med globalnimi krizami, ampak gre enostavno za dejstvo, da je prehranska varnost temeljna kategorija suverenosti države. Negotovi časi zahtevajo odgovorno ravnanje. V gibanju Svoboda se še kako dobro zavedamo, da je zemlja strateško nacionalno bogastvo Samo, če bo ostala v domači lasti in bomo znali ohraniti njeno rodovitnost za zanamce, lahko govorimo o dolgoročno vzdržno naravnanem razvoju. Varstvo kmetijskih zemljišč ni interes zgolj kmetijskega sektorja, ker tla poleg kmetijsko-gozdarske funkcije povezavi s hrano in biomaso izvajajo še okoljske funkcije. Varovanje kmetijskih zemljišč ne pomeni zaviranje razvoja. Trajnostni razvoj je možen le ob ohranjanju naravnih virov v funkciji, zato je trajnostni razvoj podeželja pogojen z zaščito, z ustreznim varovanjem kakovostnih kmetijskih zemljišč in z zaščito lastnikov zemlje ob hkratnem ohranjanju pestrosti živalskih in rastlinskih vrst. Obsežna izguba najboljših tal v zadnjih 30. letih je največji politični škandal v Sloveniji. Vse druge stvari so popravljive, ko pa kmetijsko zemljo spremenimo v asfalt ali jo zazidamo oziroma pozidamo, tega zlepa ni mogoče popraviti. Ponavadi na takih zazidanih najboljših kmetijskih zemljiščih stojijo veliki trgovski centri, v katerih se prodaja poceni hrana oziroma proizvodi, ki bi jih morali imeti pošteno plačani kmetje. Če gre razumeti, da se v okviru parlamentarizma aktualna žarišča, tokrat v kmetijstvu, večkrat s cenenim populizmom izkorišča za nabiranje političnih točk pri volivcih, danes pri upokojencih, jutri pri kmetih in kmeticah in tako dalje, pa nikakor ne moremo razumeti, da se sistematično in načrtno spodkopava ali negativno posega v vzajemno in korektno sodelovanje med kmeti in kmeticami, z ministrico Ireno Šinko, ob tem pa ni zaznati, da je ministrica Gibanja Svoboda za nasprotno stran sploh česarkoli kriva ali še več, da dela slabo. Ne glede na to, da si pred problemi nikakor ne zatiskamo oči in jih z vztrajnim dialogom ter politiko odprtih vrat tudi pri predsedniku Vlade tako kot na resornem ministrstvu rešujemo,

Problem je predvsem drugje, je nekoč dejal naš kolega Borut Sajovic. Da vre v glavah desetletnih agrobiznis ideološko jasno opredeljenih političnih funkcionarjev, ki na kurjenju javnosti gradijo svoj obstoj, da je zgodovina ne pokoplje. Skupaj z nastopom Gibanja Svobode upamo, da prihaja čas, ko se kmetijska politika iz ozkih krogov kmetijskih elit na ministrstvu in zlasti vrne nazaj med kmete in kmetice. Zahteva za izredno sejo je torej sestavni del scenarija, ki sledi protestom kmetov, predstavlja tudi reprizo preštevilnih nujnih sej parlamentarnega odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, izmenjujoče se nujne seje in sedaj izredna seja se skorajda mejita na tekmovanje med opozicijskima strankama. Kakorkoli je koalicija pri nujnih sejah Kakorkoli je koalicija pri nujnih sejah pri nujnih sejah, četudi nekatere izmed njih niso imele prave vsebinske teže, vedno korektno in vsebinsko sodelovala, ob tem pa predlagala ter potrdila več izvršljivih te realnih sklepov za dobrobit slovenskega kmetijstva bo sodelovala tudi na tak način na tej seji. Poslanke in poslanci Gibanja Svoboda bomo tako kot sem že rekel, na vseh nujnih sejah tudi tokrat konstruktivno sodelovali in skozi posamezne razprave pokazali, da je bilo za slovensko kmetijstvo v kratkem obdobju že veliko postorjeno ter da je ob nadaljnjem dialogu mogoče priti do ustreznih rešitev, ki se tičejo aktualnih zahtev kmetov in kmetic. Še bolj pomembno pa je, da ne ponavljamo napak iz preteklosti, ki se odslikavajo v zaskrbljujočih številkah, ampak na podlagi širokega znanja vseh deležnikov naslovimo ključna razvojna vprašanja. Kmeticam in kmeti sporočamo, da smo v Gibanju Svoboda njihov zaveznik in da smo vedno pripravljeni na dialog z njimi za prehransko varnost in obstoj slovenskega podeželja. Hvala lepa. Zdaj vabim k besedi še Poslansko skupino Slovenske demokratske stranke, v njenem imenu kolegica Alenka Helbl. Izvolite. Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni. Torej, danes govorimo o strateško pomembnem področju kmetijstvu. Morda bom v svojem, torej, v stališču potrkala tudi na vrata politične vesti sedanje Vlade in četudi po besedah ne zveni tako, po dejanjih pa je v mačehovskem odnosu do kmetovanja in kmetijstva. V Slovenski demokratski stranki smo na strani slovenskega kmeta. Kmetijstvo je bilo vedno med prioritetnimi temami našega programa, saj je prav kmetijstvo tisto, ki ohranja slovensko kulturo in slovensko krajino. Slovensko podeželje namreč ustvarjajo ljudje, ki ohranjajo slovenstvo avtentično. Vsak kmet v Sloveniji, ki prideluje hrano, prideluje strateško pomembne proizvode in to drži. In da se da in mora zagotoviti pomoč kmetijstvu in z njim sodelovati pri pripravi ukrepov in zakonodaje. Da kmet ni tisti nebodigatreba, ki želi pobrati čim več subvencij, ampak zagotavlja strateško surovino, pridelke, brez katerih človek ne more preživeti je dokazala prejšnja vlada z mnogimi ukrepi v zadnjih dveh letih, v zgolj dveh letih. Vse očitke o delu Vlade Janeza Janše je potrebno zavreči, kajti marsikaj je bilo res, da pripravljeno bi bil pa dialog v nadaljevanju seveda drugačen. Slovenski kmet torej poleg pridelave hrane je tudi najpomembnejši oblikovalec podobe slovenske krajine. Sedanja koalicija kmetom veliko obljublja, vendar ničesar ne izpelje. V zadnjem letu smo bili namreč s strani vladajoče koalicije priča vrsti predlogov in tudi ukrepov, ki zgolj prispevajo k zatiranju slovenskega kmeta. (Nadaljevanje) kmetijske politike 2023-2027 pravi: krovna usmeritev slovenskega načrta je v kontekstu prehranske in energetske blaginje ter podnebnih in okoljskih izzivov zagotoviti trajnostno pridelavo hrane na celotnem območju države in povečati samooskrbo, pri čemer so pomembna vsa območja in vsa kmetijska gospodarstva ne glede na velikost, usmeritev ali tržno usmerjenost. V sistemu preskrbe s hrano so pomembni vsi proizvajalci, tako kmetijski proizvajalci, katerih proizvodnja je visoko tehnološko razvita, kot tudi majhna kmetijska gospodarstva, ki imajo potencial v smeri specializirane nišne pridelave ter samooskrbne in druge kmetije, ki skrbijo za ohranjanje okolja in narave in virov. In še naprej. V pripravi strateškega načrta je zapisano, da je največja pomembnost med tremi splošnimi cilji skupne kmetijske politike na prvem mestu tole spodbujanje pametnega, konkurenčnega, odpornega in raznolikega kmetijskega sektorja, ki zagotavlja dolgoročno prehransko varnost in med specifičnimi cilji izboljšanje položaja kmetov v vrednostni verigi, torej zagotavljati stabilnost dohodka kmetijskega gospodarstva. Pa se mi vsega tega zavedamo, mi, vi, odločevalci kmetijske politike in kmetje in vsi državljani Republike Slovenij. Poznamo ukrepe, ki nas bodo popeljali torej na varno stran kvalitetne lokalne prehranske varnosti in znamo prepoznati vrednost vsakega posameznega kmetijskega proizvajalca? Kmetje pravijo tole: »Mi bomo vztrajali in delali, slovenska zemlja in obdelane površine nam pomenijo največ. Ne zahtevamo več denarja, želimo biti enakopraven sogovornik pri nastajanju strateškega načrta skupne kmetijske politike, od tega je in bo odvisna naša skupna prihodnost. Zavedamo se, da se svet spreminja, vedno se je, od nekdaj in spremembam se je prilagajal tudi slovenski kmet, ki se zaveda odgovornega odnosa do okolja, a hkrati tudi odgovornega odnosa do slovenske zemlje in do lastnega preživetja, preživetja svojih družin in tudi do zagotavljanja prehranske varnosti.« In je s tem kaj narobe? Ni. Z našim predlogom priporočil Vladi za takojšnje reševanje položaja slovenskega kmeta dajemo pobudo, da Vlada z ustrezno komunikacijo pristopi k dogovoru s kmeti in vsemi deležniki v kmetijstvu. In ta priporočila niso na trhlih temeljih, kot je bilo očitano včeraj na odboru. In veliko je bilo odzivov na včerajšnjo sejo Odbora za kmetijstvo s strani kmetov in vsi imajo, torej vsi ti odzivi nosijo enako sporočilo. Tisti, ki trdi, da so se pogoji za kmetovanje v zadnjem letu zaradi ukrepov te vlade izboljšali, naj najde kmeta, ki bo to potrdil, pravega kmeta, ne kavč kmeta. Sporočajo tudi, da znajo razmišljati s svojo glavo, da znajo računati, brati in se samostojno odločati in res je, je bilo že povedano, kmetje so člani različnih političnih strank, nekateri niso člani političnih strank, njihova odločitev. Ampak dragi moji, če bi bili vsi ti, ki so bili na protestih, člani Slovenske demokratske stranke, bi bil ta parlament obarvan rumeno-modro. Prav smernim dialogom torej lahko skupaj prestopimo na varno stran prihodnosti, da bo torej srčni utrip slovenskega kmetijstva odličen in ne da komaj zaznaven. In kmetijstvo je ena izmed najpomembnejših panog in ker spodbujamo domačo proizvodnjo, samooskrbnost ter razvoj slovenskega kmetijstva, smo v Slovenski demokratski stranki pripravili priporočila o katerih danes razpravljamo. In naj zaključim z besedami George Washingtona: »Noben narod ne more napredovati, če ne razume, da je v obdelovanju zemlje prav toliko dostojanstva kot v pisanju pesmi.« Hvala lepa. hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin in sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu priporočila. Prvi je k razpravi prijavljen kolega Lenart Žavbi, za njim dobi besedo Jožef Jelen. Kolega Žavbi, izvolite. **LENART ŽAVBI (PS Svoboda):** Spoštovani kolegice poslanke, poslanci, spoštovana ministrica, spoštovani državni sekretar! Dovolite, da današnjo razpravo, svojo razpravo, začnem z dvema opažanji. Prvo opažanje, ki se mi zdi, da niti ni tako opaženo, ampak je dejstvo, da se slovenski, evropski in svetovni kmet sooča z, recimo temu, neko prelomno, z nekim prelomnim obdobjem, ne zaradi tega, ker pač na svetu so podnebne spremembe dejstvo, zaradi tega, ker gre, na drugi strani so stopnje globalizacije višje, na tretji strani modernizacija prav tako gre naprej in dejstvo je, da vse te mednarodne, družbene in naravne spremembe generirajo za kmete nestabilno okolje, oziroma ne, ne tako nestabilno, ampak neznano okolje, ki ga pač morajo in moramo skupaj razrešiti. To je ta prvi del, prvo opažanje in drugo opažanje je, da se je v slovenski družbi v zadnjem letu ali pa v zadnjih parih mesecih izrazito povečal, povečal, razširil diskurz o tem, kaj je slovenski kmet, kakšen je njegov položaj, s čim se sooča, s čim se bo soočal v prihodnosti in ta del tudi podpiram, kajti tudi sam kot ki pač ne prihaja iz ruralnega območja, pač spoštuje in ceni delo vseh kmetov, slovenskih in tudi tistih izven naših meja, se pravi evropskih kmetov. Zdaj prihajam na ta bolj politični del moje razprave. Prejšnji teden sem v petek zjutraj okoli 10. ure sedel v baru in pil kavo, kar dobim en klic. Dobim klic enega mojega znanca, prijatelja, kmeta in iz Črnega grabna, torej, če povem vsem v Sloveniji, kje je to, to je ob štajerski avtocesti od Lukovice proti Blagovici, iz tam tudi pač izhaja moja družina in ta znanec me me pokliče in pravi, pa vem, da ni volil Svobode na zadnjih volitvah, no, ne, pa vem tudi približno, koga je volil, ne, in pravi, naravnost zgrožen sem, ali si gledal včeraj Tarčo, pa pa pravim, jaz ne, se opravičujem, dejansko nisem, sem imel eno drugo stvar, bom si zdajle pogledal, ne, pa ne mi povedati, zakaj si zgrožen, te pokličem nazaj, ne. Pa, in grem dejansko gledati to tarčo in sem bil tudi sam zgrožen kot poznavalec političnih razmer, ker pač sem poslanec in se v političnih razmerah nekako gibam vsakodnevno, ne, nisem vedel, da je slovensko kmetijstvo in slovenske organizacije interes, ki delujejo na področju kmetijstva z javnimi pooblastili tako zelo politizirano. Jaz sem bil v resnici ravno šokiran, da je polovica ali pa skoraj polovica članov sveta KGZS-ja, ki je, še enkrat, organizacija, ki deluje v nekem delu tudi z javnimi pooblastili, v delu svetovanja, tako močno politizirano. Jaz sem bil šokiran, kako je bil še šokiran moj znanec, kmet, ki je član te kmetijsko gospodarske zbornice, ker mora biti član, ker je članstvo obvezno in to ni bil edini odziv, ki smo ga prejeli v Svobodi, ki smo ga prejeli v koaliciji. V petek, prejšnji petek in v četrtek zvečer so ti pozivi nenehno sledili. Ti pozivi o depolitizaciji institucij na področju kmetijstva so sledili praktično cel teden, ne samo na naših mailih, ne samo v komentarjih pod raznimi novicami, na objavah na socialnih omrežjih in tako dalje in tako dalje in koalicija je zopet dokazala svojo učinkovitost in se odzvala željam in potrebam državljank in državljanov, kmetovalk in kmetovalcev, ki so članice in člani Kmetijsko gospodarske zbornice, zato smo danes pred približno tremi urami svojo zakonodajno proceduro, vse 3 stranke koalicije, s prvopodpisano mojo kolegico Matejo Čalušić, vložile zakon, Zakon o dopolnitvi Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije. Zdaj, jaz si bom dovolil ta zakon prebrati, ker je zelo kratek,

V Zakonu o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije se v 12. členu doda novi peti odstavek, ki se glasi: »V obvezne organe zbornice iz prve do pete alineje prvega odstavka tega člena in območne enote zbornice in druge alineje drugega odstavka tega člena ne morejo biti izvoljene oziroma imenovane osebe, ki so ob izvolitvi oziroma imenovanju ali v obdobju štirih let pred tem bile. Člani organov političnih strank na državni, regionalni ali občinski ravni, poslanci Evropskega parlamenta in funkcionarji v Evropski komisiji in Evropskem svetu, predsednik republike, predsednik vlade, ministri, državni sekretarji, poslanci, župani, občinski svetniki, generalni direktor in generalni sekretarji ministrstev, direktorji organov v sestavi ministrstev in vladnih služb, generalni direktor in direktorji generalnih direktoratov Evropske komisije, direktorji občinske uprave ali tajniki občine.«, konec člena.

zelo jasno vsebino. Zelo jasno vsebino. Kmetu - kmetijstvo, politiku - politiko, to je maksima. To je maksima koalicije, to je želja koalicije, da se lahko nehamo ukvarjati s politično meglo, ki so nam jo v tej državi uprizorile določene politične stranke. Ne, pa ne samo ali pa v veliki meri ne samo politične politične stranke, ki sedijo v tem parlamentu, tudi tiste, ki do tega parlamenta že deset let ne pridejo. In spoštovane in spoštovani, vesel sem, da je do tega predloga zakona prišlo. Moj znanec, kmet iz Črnega grabna, ko je izvedel to novico, je rekel bravo, tako se mora politika odzivati na potrebe kmetovalk in kmetovalcev, državljank in državljanov in Slovenk in Slovencev. Najlepša hvala. Hvala lepa. Kolega Jožef Jelen ima besedo in za njim dr. Vida Čadonič Špelič. Izvolite. **JOŽEF JELEN (PS SDS):** Ja, predsednica, hvala lepa za besedo. Lep pozdrav predstavnikom Vlade tudi v mojem imenu, poslankam in poslancem! Takole bi začel. Bodo kmetje še gospodarji na svoji zemlji po vsem tem, kar se dogaja, kar sprejema trenutno aktualna Vlada pod vodstvom Roberta Goloba. V zadnjih dneh smo priča ogromnemu nezadovoljstvu in zaskrbljenosti slovenskih kmetov, kateri so pa to upravičeno. Nedavno nazaj smo bili priča protestu s katerim so kmetje opozorili, da ji ni vseeno, kaj se dogaja. Na tem protestu je bilo kar veliko mladih kmetov, kar je še pa seveda posebej, posebej zaskrbljujoče, ker ljudje čutijo, da ne bodo mogli skozi svoje obdobje naprej opravljati dela tako, kot so jim ga zastavili njihovi predhodniki. Seveda pa vse to kar se dogaja, trenutno nekako ni neko presenečenje. Kot vemo je predsednik Vlade, dr. Robert Golob, že na svojih predvolilnih soočenjih pred volitvami nekako opozarjal na to, da sta živinoreja in konzumacija mesa v Sloveniji prevelika. Predlagal je celo, da bi se kakšen dan pustili in bi s tem nekako prihranili pri krmi živil, ker za živali, ker je takrat pač v tistem času primanjkovalo. Takrat je bil tudi, zato so tudi kasneje ustanovili nekakšen strateški svet, to je posvetovalni svet za Vlado, kateri predlaga neka prehranska izhodišča

kaj vse je notri v tem svetu, da ni strokovnjakov, ampak pač na to se ne bom spuščal. Tu so se odzvali tudi pediatri na sestavo teh vegetarijanskih jedilnikov, ker vemo, da bi potem morala biti pač v šolah in v vrtcih nekako dva menija. Vemo, da je problem zdaj v šolah, ker se veliko hrane zavrže in če bi imeli dva menija, bi zagotovo bilo te hrane v koših še več. Aktualna politika Evropske unije in seveda tudi slovenske Vlade je v tem trenutku nekako pod pretvezo varovanja okolja sprejema določene odločitve. Tu mislim predvsem na uporabo fitofarmacevtskih sredstev, kateri znatno otežujejo pridelavo hrane. hrane. Še posebej to v Sloveniji, ker smo že tako ali tako drastično omejili uporabo fitofarmacevtskih sredstev. Kot vemo, smo bili, kar nekaj časa nazaj, na terenskem obisku, Odbor za kmetijstvo, ko so nam predstavniki pridelovalcev hrane predstavili problem s katerim se soočajo pri pridelavi oziroma pri proizvodnji hrane. Tako da jaz mislim, da bi še to še dodatno zmanjšanje in uporaba fitofarmacevtskih sredstev dodatno poslabšala njihov položaj in konkurenčnost in konkurenčnost njihovega položaja na tržišču. Čeprav je prej gospa ministrica nekako rekla, da si Slovenija prizadeva za zmanjšanje fitofarmacevtskih sredstev, jaz bi rekel, gospa ministrica, da bo temu dovolj teh zmanjšanju fitofarmacevtskih sredstev, ker že tako kot so nam rekli ti pridelovalci hrane, da določena fitofarmacevtska sredstva se pa lahko kupijo v sosednjih državah, kot so Avstrija, Madžarska in Italija. Rečeno je že bilo, da je Slovenija med vodilnimi po površini teh zavarovanih območij, tu mislim predvsem na Naturo 2000. Zdaj kot vemo, je bila Natura dva tisoč sprejeta leta 2004 konec aprila. Takrat je bil minister Janez Kopač. Mislim, da je bila to Vlada pod vodstvom Ropa, Ropova Vlada in nekako nekako je bilo takrat lokalnim skupnostim predstavljeno, katere so pač tudi potrjevale ta te uredbe in sklepe, da je to nekako razvojno naravnano, da to pač gre nekako v večje nekako v večje možnosti turizma, kmetijstva. In v sled tega so tudi bila recimo vsa področja nekako sprejeta. Mislim, da je bilo takrat okoli 35 % Slovenije sprejetih in dodatno še potem okoli 3 % še dodatno kakšno leto kasneje. Jaz prihajam iz Zgornje Savinjske doline, kjer imamo približno 200 kvadratnih kilometrov teh površin. In takrat, ko smo to sprejemali, sem bil tudi član občinskega sveta v eni izmed občin. Vem, da nam je bilo to predstavljeno kot razvojno naravnano, strateško in vem, da smo skoraj ploskali, da smo bili veseli, da se to dogaja. To, kar se je pa zdaj zgodilo, je pa druga zgodba. Da se tu omejuje kmete, je pa je pa res nekaj nepojmljivega, Zdaj 24. 4. lanskega leta je neka prelomnica v Evropi, v svetu glede prehrane. Kot vemo je cena hrane narasla in kmetje težko s svojimi gospodarskimi učinki nekako tudi nabavljajo te osnovne surovine, katere so se precej podražile. Jaz sem pač pričakoval, da bomo v tem obdobju te krize nekako več sile usmerili **30. razvoj teh umeščanje rastlinjakov v kmetijska področja, v namakalne sisteme, da bomo omogočili in pospešili samooskrbo Slovenije, ampak kolikor je zdaj zaznati recimo, se to ne dogaja. Vemo, da je kmetovanje tudi, ne samo osnovna kmetijska dejavnost, ampak kmetje tudi skrbijo proti zaraščanju podeželja in skrbijo nekako za ugled in čistočo. Zdaj tu bi omenil tudi na socialni vidik. To je pač sobivanje več generacij na podeželju. Vemo, da so tu na teh domačijah tudi po tri, štiri generacije skupaj v sobivanju, kjer je pač obdelujejo in se ukvarjajo s kmetijstvom, kar ima tudi pozitivne učinke na ta demografski razvoj Slovenije. Zdaj tu bi še lahko omenil to trajno travinje, ampak kot je bilo rečeno se širijo neka nova, dodatna območja za to travno travinje in če pogledamo malo širše, je pa to zaskrbljujoče. Mi smo na Odboru za infrastrukturo nekako sprejemali oziroma obravnavali Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in tu lahko najdemo v eni izmed točk, da se bodo lahko te foto napetostne naprave in druge zadeve lahko umeščale tudi na področja trajnih travnikov. Tako da, ko človek tule prebira to vse skupaj, kako se širi to območje travnih travinj se ti nekako pač ponudi tudi ta možnost, da je ta predlog oziroma ta del uredbe oziroma zakona nekako tudi del nekega lobističnega, Jaz bi rekel za konec tole. Da ta priporočila, ki jih je Slovenska demokratska stranka predlagala in so bila včeraj obravnavana na matičnem odboru pomagajo kmetijstvu, pomagajo Sloveniji, pomagajo pač nekako ohranjati to, po čemer je Slovenija znana. Vsi se radi sprehajamo po Veliki planini, po teh pašnikih na Pokljuki, slikamo razne fotografije in jih objavljamo na socialnih omrežjih pa še kje drugje in mislim, da je te stvari treba obvarovati. Tako da jaz bi rekel nekako, spoštovana koalicija, nekako ustavite konje, stopite korak nazaj sploh pri tej zakonodaji za zaščito živali, kajti to je res nekako ponižujoče za kmete. Ker zdaj izpade tako, kot da kot da vsi kmetje oziroma večina kmetov pač nekako svojega dela ne opravlja in ne skrbijo za živino kot bi morali.

Hvala za besedo. vsi lepo pozdravljeni, posebej ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Seveda bom govorila o zaščiti živali, danes smo o tem že nekaj slišali. Pa ne bi govorila o poslanskem zakonu, ki je bil vložen, ker bo o njem še prilika veliko govoriti v času sprejemanja. Bolj bi govorila o tem, kar sem že včeraj na matičnem odboru rekla, o neizvajanju trenutnega zakona. Včeraj sem vas prosila, gospa ministrica, da bi radi, da do danes izvemo mi, poslanke in poslanci in tudi javnost, ki je močno razburjena, zaradi slik, ki so se včeraj pojavile v zvezi z mučenjem živali, da izvemo resnico.

Včeraj sem posebej poudarila, da vas sprašujem na osnovi informacij, ki sem jih dobila v sredstvih javnega obveščanja in približno tako je tudi danes, s tem, da imam pred sabo izjavo za javnost Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin napisano in tudi mislim, da je direktor inšpekcije danes stopil pred kamere in povedal dejstva. Zato bi vas rada vprašala, kako jo komentirate. Glejte, v tej izjavi piše tako, da je seveda 20. aprila, ko je sprejela uprava prijavo, takoj odreagirala in naslednji dan opravila pregled na gospodarstvu. Tam je bilo 15 konj in 2 žrebeta, 3. konji so bili v slabem rejnem stanju, to se pravi, 12 konj je bilo, izgleda popolnoma v redu rejeno. Ampak naprej pišejo, da so našli tudi nekatere druge pomanjkljivosti, zato so odredili hranjenje, veterinarski pregled in tako naprej. Pri ponovnem pregledu in zaradi prijave, ponovne, ki se je zgodil, zaradi ponovne prijave so ugotovili, da se ti konji rehabilitirajo, torej pomeni, da je lastnik konj začel konje hraniti, da je inšpekcijo vzel resno in da pravzaprav se tam stanje na tem gospodarstvu izboljšuje. Pod črto nekako tako direktor inšpekcije pravi: »Saj ni tako hudo, kot ste videli v javnosti, saj dejansko smo takoj odreagirali, saj so bili v slabem rejnem stanju zgolj trije konji. Saj pravzaprav smo ga lastnika lastnika kontrolirali in zdaj se stanje izboljšuje.« Zato me zanima, kaj in kako komentirate slike društva, ali so te slike avtentične, ali so res nastale na tem posestvu. Veste, kadarkoli so nastale, če so nastale na tem posestvu, se ne bi smelo kaj takega z živalmi dogajati in take živali, kot so tam na sliki, take živali je treba čim prej rešiti muk, torej jih evtanazirati ali poslati v zakol, po moji strokovni oceni humano usmrtiti. Čudno se sliši humano, vendar treba jih je rešiti muk. Toda ne 2 inšpektorja, 1 inšpektor, to ugibam, tu pišejo inšpektorici, so dali ureditveno odločbo in so odredili zdravljenje zdravljenje oziroma hranjenje. Torej še enkrat, kje in kdaj je nastala tista slika? Če bi imela zdaj pred sabo dr. Pečana, oba sva doktorja znanosti iz področja veterinarstva, bi ga vprašala: Ali je šel osebno pogledati konje? Ali se strinja s takim ukrepom? Gospa ministrica, pred slovensko javnostjo trdim, da je ta ukrep strokovno nesorazmeren. Lahko me bodo moji kolegi prepričali v nasprotno. Zato vas sprašujem, ali verjamete tej izjavi? Ali verjamete, da je tam zdaj tako rekoč vse v redu? Tako drl Podpečan, ali je lagalo društvo ali je, ne daj bože, zlorabilo slike? Veste, pogovarjamo se o zelo resni in občutljivi temi, ki je marsikoga spravila celo do solz, zato te stvari moramo razčistiti in moramo javnosti res povedati kaj je res. Gospa ministrica, pričakujem od vas odgovor, pričakujem tudi vašo zavezo, da se v bodoče kaj takega ne bo zgodilo, torej ne, da se ne bo zgodilo mučenje živali, kajti če bi veterinarji to mogli, tisti pravi veterinarji bi to preprečili, ampak da se ne bo zgodilo, da inšpektorji ne bi reagirali, bi slabo reagirali, bi morda dajali tudi netočne informacije javnosti. To zadnje je najhujše, kajti ko bomo mi prenehali dvomiti v resničnost njihovih izjav, potem bo zelo hudo, kajti to isto vodstvo te iste uprave, ki skrbi za zaščito živali, skrbi tudi za nas, dva milijona potrošnikov. **32. In oni morajo vedno, ampak res vedno govoriti resnico. Gospa ministrica, ali govorijo resnico? Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj, tukaj seveda opozarjam, da nimamo poslanskih vprašanj. Če bi imeli poslanska vprašanja, bi seveda ministrica bila zavezana k odgovoru, tako pa verjetno gospa ministrica se niti ni mogla še… Aha, boste, no, ampak samo toliko, da povem, da pač ne ne gre za poslansko vprašanje, ministrica seveda lahko sama sedaj odgovori, ker verjamem, da na vsako tudi tako vprašanje se je potrebno ustrezno pripraviti, ampak, kar sami želite. Izvolite, beseda je vaša gospa ministrica.

In sicer, inšpektorici, ki sta opravljala nadzor, sta bili Melita Gabrijel in Sanja Grmek. Verjetno obe poznate, ker sta bila v službi že takrat, ko ste še vi vodili upravo oziroma takrat Furs(?). Zadeva je sledeča, in sicer prijavo na Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je že 20. 4. podala Veterinarska postaja Postojna. Ta veterinarska postaja je to prijavo ustrezno dala in takrat so tudi konkretni inšpektorici šli na teren in opravile ogled, opravile zapisnik in pa fotografiranje. Na gospodarstvu je bilo takrat 15 konj in 2 žrebeti. Odrejena je bila oskrba konj, gospodarstvo ter najbolj prizadeti konji niso bili primerni za prevoz, skrbniku je bilo za to odrejeno, da mora zagotoviti dovolj krme, vode na stil za živali, poskrbeti za zdravljenje ter »razparazitenje«; »dehermentizacijo«. Dne 24. 4. 2023, je bil opravljen ponovni kontrolni nadzor. Nabavljena, takrat je bilo ugotovljeno, da je bila nabavljena krma, 9 velikih baz sena, na voljo imajo še oves in mešanico žit in bila je zagotovljena veterinarska oskrba. Dne 29. 4. je bil opravljen ponovno kontrolni nadzor. Med nadzorom je bil na gospodarstvu prisoten tudi veterinar, ki je opravljal zdravljenje konj. Dne 4. 5. 2023, je uradni veterinar prejel dokazila, da je bila opravljena odjava 6 konj in podana vloga za označitev 7 konj, da je nabavil zdravila za odpravo parazitov, da je kontaktiral kovača za oskrbo kopit in da je pripravil pašnik za izpust in pašo konj. Dne 11. 5. 2023 po prejemu obvestila Društvo za zaščito živali je bil opravljen ponovno nadzor, rejno stanje konj se je izboljšalo, skrbnik je izvedel vse ukrepe, ki jih je odredil uradni veterinar. Torej konji niso bili pripeljani pripeljani zato, ker takrat so bili preslabotni in v tem času dejansko so, se je stanje izboljšalo, kar lahko potrdi torej veterinar, pristojni veterinar veterinarske postaje, ki je zdravljenje opravljal, kot tudi uradna veterinarja, ki sta zavezana dejanju resnice. Drugo, kar pa je, slike, ki so se včeraj pojavile po družbenih omrežjih, pa kažejo na dejstvo, da dejansko vegetacija včeraj ni enaka temu, kot je bilo na teh slikah. Drugo, kar je, žival, ena žival, ki je žrebe, ki je v tem času poginilo, je bilo na tej sliki še živo. In torej jaz v tem, na vse to, kar sem vam povedala, dejansko verjamem, da so pristojni inšpektorji dobro opravili delo in jim tudi zaupam in nimam nobenih težav tudi v vodstvu inšpekcije, da ne bi svojega dela opravljali, ko pa se ugotovijo take zadeve, je pa prav, da tudi ta inšpekcija in pa pristojno ministrstvo nekako odreagira in po nadzorstveni pravici oziroma poda pristojnim organom dejansko zadevo, da zadevo razčistijo, kajti verjetno je prav, da enkrat ugotovimo, kaj so anomalije in drugo, da ugotovimo, kaj se dejansko dogaja in v tem primeru takoj, ko bodo ti konji sposobni za prevoz, bodo tudi dani skrbniku v skrbništvo. Tako da, še enkrat bom povedala, dejansko jaz verjamem tem inšpektorjem, ki so bili na terenu, in ki so opravili. Kar se pa tiče avtentičnosti fotografij, ki so se včeraj pojavile po družbenih omrežjih in s kakšnim namenom so se pojavile, tudi ne vemo, v tem konkretnem primeru bomo pa dali organom, ki so za to pristojni, da zadevo raziščejo. Hvala. Hvala lepa. Naslednja razpravljavka na vrsti je kolegica Alenka Helbl in za njo mag. Borut Sajovic. Izvolite. Hvala za besedo. Torej ponovno se oglašam. O priporočilih o katerih danes govorimo, lahko rečemo, da se tako kot mnogi kmetje, postavlja vprašanje, kam ta aktualna Vlada pelje slovenskega kmeta. In morda, da odgovorimo na to vprašanje, je prvi korak vpogled v koalicijski dogovor, v katerem kmetijstvo v bistvu sploh nima svojega poglavja, kot smo že tolikokrat povedali, ampak je edina zaveza v poglavju zeleni preboj kjer piše, spodbujali bomo trajnostno in ekološko kmetovanje, podpirali mlade, ki vstopajo v kmetovanje, eko turizem in uporabo novih tehnologij, zmanjšali bomo rabo in nadzor in okrepili nadzor nad rabo fitofarmacevtskih sredstev in spodbujali delež samopreskrbe. Podprli bomo ukrepe za bolj humano ravnanje z živalmi. Prav to je zapisano. Kaj pa se s temi zavezami dogaja? Kako pravzaprav glede na mnenje Vlade o naših priporočilih, ki pač, češ da so nepotrebna, ker se v aktivnosti že izvajajo, izvajajo svoje zaveze. Očitno nekje v nekem zatišju, v zavetju tišine, recimo temu ministrstva, ker zdaj Vlada očitno samo dela, nič ne komunicira, nič ne obljublja, čeprav smo slišali in to tudi pripovedujejo kmetje, da se sicer srečujete z določenimi skupinami, vendar konkretnih rešitev, predlogov ni. Torej žal ministrstvo sicer posluša, ampak ne vključuje kmete, še manj so te odločitve škodljive zanje. Te odločitve v bistvu tudi ogrožajo okoljske cilje, vodijo k zaraščanju kmetij, opuščanje kmetovanja ter širjenje zveri in tujerodnih vrst. V tej svoji razpravi bom bom predstavila tudi nekaj odzivov na včerajšnje odločitve in na včerajšnjo razpravo na samem odboru, kajti odzivi, kot sem že v stališču povedala, so bili številni, tudi zelo burni. Prihajali so maili od mnogih kmetov in kmetje so slišali tudi, da so nasprotniki narave. To ne drži. Vsa ta narava, ki jo sedaj opevamo in jo želimo takšno ohraniti, je pravzaprav izključno sad kmečkih rok. Še pred desetletji nikjer ni bilo nobenega naravovarstvenika in vsi tisti metulji, žabe in rožice, so se ohranili izključno zaradi kmetovanja. Zdaj pa način kmetovanja kot je, ni več dober. Kmetom sedaj predpisujemo čas košnje, po katerem bo nemogoče pridelati krmo uporabno za prehrano živali, pa tudi v preteklosti se na Barju ali na Pohorju ni nikoli kosilo tako pozno, a so se te vrste kljub temu ohranile in te vrste, ki ne bi bile sedaj pred izginotjem. Kmetje se tudi sprašujejo po drugi strani, da pa zelenice in parki po mestih in okoli hiš, kjer bi lahko brez škode cvetele številne cvetoče vrste in bile zgled dioverzitete, tedensko kosimo. Obdelujejo se verjetno še celo bolj intenzivno kot kmetijske površine. In kmetje tudi pravijo, da ni nobena stvar ali postopek absolutno dober in absolutno slab. Vse je za nekaj dobro in za nekaj slabo. Narava se sproti prilagaja delu človeka, kot se tudi kmet prilagaja vsem učinkom narave. Na tisoče živalskih in rastlinskih vrst je že izumrlo, ko o človeku še ni bilo niti sledu. To je ta preprost enostaven zakon, zakon narave, ki se vseskozi spreminja, vrste izumirajo, se pojavljajo nove in to imenujemo evolucija. Prav tako se sprašujejo o tem zakonu o živalih, kjer trdijo, da večina laikov ne pozna in ne ve, kaj je dobro za določene živali, ker pač gledajo z določenega vidika na te živali. Nekateri sedaj pač oblačijo pse, frizirajo mačke, jih nosijo v torbicah, v kletkah imajo zaprte ptice, pa morske prašičke in zdaj bodo presojali, kaj je dobro za rejne živali. Res je, da takšnim primerom, kot smo bili priča, kar nekaj primerov v zadnjem času, je treba narediti konec. Ampak narediti je treba neko soglasje, neko soglasje skupaj s tistimi, ki pa skrbijo tudi za našo prehransko varnost. In kmetje, veste, ta Zakon o zaščiti živali pač imenujejo ustanovitelj živalske policije - to so njihove besede. Pravijo, da to ne bo rešilo problema. Se bodo pa s tem zakonom odprla mnoga nova vprašanja, nove dileme in tudi novi problemi. Če nadaljujem še eno sporočilo: Odkar je na oblasti ta koalicija so se zakonodajni okvir bistveno poslabšali. In vse, kar politika lahko naredi je ustvarjanje zakonodajnih okvirjev, ki bodo kmetovanje olajšali in naredili slovenskega kmeta konkurenčnega tujim. Sedaj smo priča ukrepom, ki ustvarjajo neke iluzije o pomoči kmetu, dejansko pa konkurenčno sposobnost slovenskih kmetov neposredno znižujejo. In ponovila bom besede mladega kmeta s protesta, ki sem jih prebrala oziroma slišala na televiziji: »Na uradni strani Evropske unije navajate temeljne vrednote zveze: svoboda, demokracija in enakost, spoštovanje človekovega dostojanstva, človekovih pravic in pravne države. Kje je svoboda, če nas kmete iz leta v leto bolj omejujete z restriktivno zakonodajo in neomejeno birokracijo? Kje je demokracija, če so vse naše besede gladko preslišane in se z nami obnašate kot svinja z mehom? Kje je enakost, če se vi z letali brez slabe vesti vozite na okoljevarstvene kongrese, koncerte, dopuste, nas kmete, ki svoje življenje v dobro vseh ljudi puščamo v hlevih, na njivah in sadovnjakih, da imate kaj jesti, pa obtožujete za krivce podnebnih sprememb? In še bi se naši odzivi na vse to. Ko smo že rekli, da govorimo o kmetih, torej o spoštovanju odnosov do kmeta, do kmetovanja, še nekaj, kmetovanje kot poklic mora postati spoštovan in privlačen že za najmlajše. Samo na ta način lahko obrnemo trend o samooskrbi in ohranimo izgled naše domovine. V tej novi kmetijski perspektivi se bo stanje za slovenskega kmeta izboljšalo prvim od prvih pogojev, to je, da bo kmet postal cenjen kot poklic in ne kot zajedavec javnih sredstev, kar se prepogosto te Vlade sliši v javnosti in tudi v medijih seveda in očitki o dobri kmetijski mehanizaciji. In dober, gospodaren in inovativen kmet je v javnosti še vedno, tako kot v času socializma, predstavljen kot sovražnik ljudstva in ne kot eden izmed branikov, branikov vseh nas, naroda. Sprejema se zakonodaja, ki je prezapletena in zbirokratizirana in tako naprej, da zaključim. Kot sem tudi že včeraj na Odboru za kmetijstvo, bolje zdrav kmet kot bolan vladar. Hvala lepa. Hvala